Verjetno v tej dvorani še nikoli nisem govorila s takim zadovoljstvom kot danes, na dan, ko se veselimo upanja. Vem, da so o tej besedi številni govorili posmehljivo. Cinizem je pač, bi rekla, kronična bolezen politike. Svoje življenje sem posvetila poučevanju in skozi moje predavalnice je šlo na desetine generacij gimnazijcev. Doživela sem zelo od blizu in zelo konkretno, kaj za mladega človeka pomeni upanje. Pa žal tudi, kaj pomeni brezup, kaj pomeni strah, kaj pomeni vdanost v usodo. Ni bolj žalostnega prizora kot mlad človek na začetku svoje življenjske poti, ki nima upanja v prihodnost. Če bi vso dolžnost in odgovornost nas, izvoljenih predstavnikov ljudstva, kot se reče, nas, ki smo poklicani, da služimo državljankam in državljanom, da branimo javni interes, če bi našo nalogo povzeli v en sam stavek, bi se ta glasil: »Mladim dati upanje v prihodnost.« Upanje seveda ne nastane iz nič, in če nima trdnih temeljev, se hitro razblini. Danes, spoštovani zbor, dobivamo vlado, ki upanje gradi na vrednotah, na pravičnosti, solidarnosti, ustvarjalnosti, znanju. Danes dobivamo vlado, ki upanje gradi na uspešnih navadah, doslednosti, odzivnosti, delavnosti. Vlado, ki upanje gradi na sposobnostih, na strokovnih kompetencah ministric in ministrov ter na zmožnosti dialoga. Mislim, da je proces oblikovanja koalicije in sestave ministrske ekipe, ki je stekel gladko in rekordno hitro, kljub vsem oviram, od katerih so bile mnoge povsem nepotrebne, jasno dokazal operativnost in odločnost vladne ekipe. Dobivamo torej vlado, ki bo vse našteto prelila v učinkovite ukrepe z jasnimi in merljivimi učinki, za katere bo znala pridobiti široko javno podporo, in tega se veselim. Upira se mi preračunljivost, znam pa zelo dobro računati in vem, da je matematika ključnega pomena, da se upanje pretvori v zaupanje. Ob resnih in utemeljenih zavezah za boljši in bolj dostopen zdravstveni sistem, za mladim prijazno stanovanjsko politiko, za premišljeno in spodbudno davčno politiko, za medgeneracijsko solidarnost ter za sodoben, v prihodnost usmerjen izobraževalni sistem ne dvomim, da se račun izide. Danes bo seveda vlada dobila dogovorjeno koalicijsko podporo, ampak prepričana sem, da bo v naslednjih mesecih zaupanje v tej dvorani naraščalo in zmanjševal se bo cinizem. Bodoči ekipi želim uspešno delo, vsem nam pa, da ne bi pozabili svoje temeljne dolžnosti do državljank in državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Iva Dimic, pripravi se kolegica mag. Bojana Muršič. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani predsednik Vlade, kolegice in kolegi! Danes bomo potrjevali najvišje in najodgovornejše funkcije v državi. Res je, ministri so tisti, ki bodo prevzemali najvišje in najodgovornejše funkcije v državi. Vsaka taka visoka funkcija pa terja osebo z absolutno osebnostjo in moralno integriteto. In kaj je oseba z moralno integriteto? To je oseba, ki govori, kar misli, in dela, kar govori. Njihova dejanja so skladna z moralnimi normami in veljavnim pravnim redom. To so najvišje funkcije in to so seveda tudi stvari, ki jih pričakujemo tudi od vseh ministrov. Ob vseh predstavitvah bodočih ministrov pa lahko rečem, da se je kar nekaj ministrov izkazalo za neprimerne. Brez poznavanja resorja, ki ga prevzemajo, brez potrebnih izkušenj, delovnih, vodstvenih, nekateri pa tudi političnih. Predsednik Vlade je rekel v svoji predstavitvi, da polovico vlade predstavljajo izkušeni politiki. Res je. Kar dva bivša predsednika Vlade, Bratuškova in Šarec, ki pa sta svoje mandatarstvo nekako zaključila na polovici. Rek na Notranjskem pravi, da če prva fruga fali, tudi druga rada ne rata. Če prevedem v slovenščino: če prvič ne rata, tudi drugič ne rata najbolje. Pa bomo videli. Seveda so rekli, po njih dejanjih jih bomo sodili. Lahko pa rečem, da je bilo kar nekaj strokovnjakov. Na primer včerajšnje soočenje oziroma predstavitev ministra za zdravje. Njegova ekipa je bolj ali manj poznana, tudi njega poznamo že iz preteklih let, z bivšimi ministri oziroma vsaj enim, ki je sedel ob njem, dvema, praktično, in kot sta dejala, z drugo priložnostjo. Vendar to ni bilo tako pomembno. Pomembno je bilo to, da sta včeraj trčila dva različna koncepta delovanja slovenskega zdravstva, koncept ministra Bešiča in koncept zdravstva, ki ga predstavlja Levica. Strinjala sem se z ministrom, da denar mora slediti pacientu. To je absolutno potrebno uvesti v slovenski zdravstveni sistem. Vendar izzivi niso zgolj ti. Kot je dejal, so organizacijski in kadrovski. Mogoče se ne zavedamo vsi, ampak dejstvo je, da bo v prihodnjih osmih, 10 letih iz slovenskega zdravstvenega sistema odšlo 40 % medicinskega oziroma zdravstvenega osebja. To je kadrovski izziv, in tudi organizacijski. Minister je rekel, da bo ukinil dva direktorata, za razvoj in ekonomiko, in ko pogledamo, kaj je ta direktorat delal, se sprašuješ, kdo bo spremljal in nadzoroval poslovanje naših bolnišnic. Minister je napovedal nov model delovanja ZZZS, kar je seveda nujno, ni sicer povedal, na kakšen način, zagotovo pa je potrebno na tak način, da se skrajšujejo čakalne vrste in da se ukine plansko zdravstvo. Kar pomeni, da če neka bolnišnica naredi in izpolni predvidene operacije že maja, potem do decembra dela izgubo. To je povsem nesmiselno in v Novi Sloveniji smo se ves čas trudili in tudi naš program na področju zdravstva to odpravlja. Ker je pomembno, da je slovensko zdravstvo dostopno vsem ljudem, ko to potrebujejo, in seveda za javno zbran denar. Kar me je najbolj zaskrbelo, je bilo pri dolgotrajni oskrbi. Dolgotrajni oskrbi, ki omogoča in bo omogočala ljudem, da ostanejo čim dlje v domači oskrbi, v domačem kraju, domačem okolju. Na vprašanje, kje bo zdaj dolgotrajna oskrba, je bil odgovor, da se boste še dogovorili. Vi imate ministrstva, imate koalicijsko pogodbo in se ne ve, na katerem ministrstvu bo ali kam bo dodeljena dolgotrajna oskrba. Res pa je, da kar 70 % storitev v dolgotrajni oskrbi predstavljajo zdravstvene storitve, sloni na področju zdravstva. Tudi sam minister je rekel tukaj s poslancem, s kolegom iz Levice, o tem se bomo še dogovorili, ali bo šlo to na ministrstvo za solidarno solidarno prihodnost. Se pravi, da so določene stvari še nedorečene, in to ravno tiste, na katere ljudje računajo, da jih bodo lahko koristili. Dolgotrajna oskrba je namenjena vsakemu posamezniku

je področje zdravstva, področje varnosti, tudi področje gospodarstva prioriteta, ki omogoča ljudem kvalitetnejše življenje. Lahko rečem, da so izkušnje z obstoječim zdravstvenim sistemom na nek način dobre, moje osebne izkušnje, pa vendarle je druga izkušnja ta, da karkoli želiš, preiskavo, pregled, moraš dejansko odpreti denarnico. V Novi Sloveniji smo se zavezali, da bomo temu naredili konec. Na nek način sem to zavezo slišala tudi pri bodočem ministru za zdravje, pa vendarle je toliko neznank še nedorečenih po njegovih besedah, da resnično verjamem, imeli boste vlado, vendar se bojim, da ta vlada še ne bo popolnoma operativna, ker je še veliko stvari

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! V zadnjem letu oziroma dveh sem težko in z bolečino spremljala razgradnjo človekovih pravic, zaničevanje, žaljenje, ustrahovanje državljank in državljanov, nespoštovanje ustave, zakonov, pojavljale so se tudi korupcijske afere, porast Slovenije na področju boja z virusom. V grobih mesecih neustavnih ukrepov so ugašale iskre upanja v naših najmlajših. Starejši so se bali za življenja, tisti, ki so živeli doma, in tisti, ki so bili v domovih za starejše. Vsi so se bali prihodnosti. To so prepoznali državljanke in državljani, volivke in volivci, ki so na zadnjih volitvah dali jasno sporočilo – dovolj je takšne politike. Državljanke in državljani pričakujejo in zahtevajo državotvornost, politično kulturo dialoga, pošteno delo, konkretne rešitve, ukrepe, premišljanje, in to takšne, ki bodo ljudem omogočali dobro življenje. Žal smo danes v izjemno težki situaciji. Priča smo vse slabšemu življenju državljank in državljanov, ko se napovedujejo dvigi cen, ne samo napovedujejo, njim so že danes tudi priča, ko beležimo najvišjo inflacijo v zadnjih 20 letih, 8,1-odstotno, ko se vse več ljudi odloča, kaj je njihova prioriteta pri plačevanju stroškov, ali plačati stroške ali kupiti hrano. Revščina med ljudmi se vse bolj povečuje. Sicer moram reči, da je bilo v zadnjih mesecih narejenih nekaj ukrepov s strani odhajajoče vlade, ki so blažili stiske ljudi, tukaj si ne smemo zatiskati oči. Pa vendar bo potrebno v prihodnjih mesecih bolj ciljno usmerjati pomoč najranljivejšim, drugače se nam res ne piše dobro. Želimo si živeti v Sloveniji, v kateri se nihče ne bo bal prihodnosti, v Sloveniji, ki bo demokratična, varna, ugledna, prodorna, z uspešnim gospodarstvom, dobrimi delovnimi mesti, dobro delujočimi javnimi storitvami. Zdravstvo, pokojnine, šolstvo, gospodarstvo, inovacije so ključ naše prihodnosti. Začeti je potrebno drugače in to so naše zaveze. To so zaveze, ki so jih predstavili tudi kandidati na zaslišanjih oziroma predstavitvah za ministre 15. vlade Republike Slovenije.

in ministre, ki bodo opravljali delo s polnimi pooblastili. Verjamem, da bo z žensko energijo Sloveniji boljše. Seveda pa verjamem, da se ta vlada zaveda odgovornosti, ki jo imajo in imamo tudi mi tukaj, poslanke in poslanci, do državljank in državljanov. Spoštovani predsednik Vlade, pred vami in pred to vlado so izjemno težki časi in tudi zahtevni. Potrebno bo veliko političnega diskurza, povezovanja, transparentnosti, razumevanja, pojasnjevanja, da bo ta nova vlada, ki ste jo predlagali, to zmogla in izpeljala vse začrtane cilje, ki so zapisani v koalicijski pogodbi. Kako se bo kazala ta transparentnost, je bil dokaz včerajšnje zaslišanje kandidata za zdravstvo, ki bo ugriznil v kislo jabolko našega zdravstvenega sistema. O spremembah zdravstvenega sistema govorimo že 20 let, vsak minister ima svojo vizijo, rezultatov na koncu ni. Zdravstveni sistem tone in tone. Glede na to, kar smo včeraj slišali, obstaja upanje, obstaja upanje, da se bo začelo kolo vrteti. In ko se bo začelo vrteti, verjamem, da bo se pognal sistem pognal sistem in bo vizija prinesla rezultate. Socialni demokrati v to vlado pošiljamo štiri ministrske ekipe, štiri ministre, od tega dve ministrici in dva ministra. To je dober vzgled glede zastopanosti, enakosti spolov. Čeprav se je pojavljalo kar nekaj dvomov glede naših kandidatov, verjamem, da so bili vsi kandidati, ki so se predstavili, odlični, res, kljub nekaterim posameznikom, ki so dvomili, da v to vlado ne dajemo dovolj izobraženih ljudi. To je bilo seveda slišati predvsem za ministra za gospodarstvo, ki se ga je že kar na začetku začelo diskreditirati, ker pač ima samo poklicno izobrazbo. A njegova predstavitev na Odboru za gospodarstvo je dokazala, da ima vizijo, da mu gospodarstvo ni tuje, saj je vrsto let deloval tudi v družinskem podjetju. Danes je predsednik Vlade tudi lepo povedal to, da se veseli takšnega človeka v Vladi. In ja, ta človek bo znal prisluhniti gospodarstvenikom in sindikatom, zagotavljal bo dostop še posebej malim in srednje velikim podjetjem do virov financiranja, zagotavljal bo predvidljivo in učinkovito poslovno okolje. Veliko je bilo govora tudi o administrativnih ovirah in še in še. Je srčen človek, ki daje obljube in te obljube tudi izpolni. V vseh osmih letih, odkar sodelujem z njim, je vse, kar smo se dogovorili, tudi izpolnil. Srčno upam, da bo delo tako opravljal tudi kot minister za gospodarstvo. Seveda se bo soočal z velikimi izzivi, izzivi na področju globalnih trendov, energetske krize, problemov s pridobivanjem surovin, energentov, pa tudi z dobavami v dobavnih verigah. Tudi minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je kandidat, ki je nabral v svoji dosedanji karieri veliko izkušenj iz praktičnega znanja s področja evropske kohezijske politike. Izpostavil je, da obstajajo velike razlike med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, ki jih je potrebno odpraviti. načrtuje do leta 2027. Seveda, to so postopni koraki in verjamem, da mu bo tudi uspelo. Tudi slabša kakovost javnih storitev, potem slaba infrastruktura na obrobju, na podeželju, dotaknil se je tudi teh ruralnih območij in na široko obrazložil, kako se bo spopadal s to problematiko. Slovenija pa je tudi problematična, predvsem ruralna in obrambna področja, glede staranja in praznjenja teh območij, kako ta območja ponovno aktivirati, da bi mladi ostajali v teh krajih. Naj na koncu strnem, da mora biti prva prioriteta nove vlade, je tudi zapisana v koalicijski pogodbi, zdravje, medgeneracijsko sodelovanje, reševanje podnebne krize.

tudi učinkovito črpanje sredstev iz nove finančne perspektive, okrepitev razvojnih potencialov, javnega sektorja, in kar je tudi meni ključno, učinkovito upravljanje državnega premoženja. Seveda pa ne smemo pozabiti na izkoreninjenje korupcije, debirokratizacijo in na trajnostni razvoj. Verjamem, da bo lahko ta vlada, ta ministrska ekipa, vključno s predsednikom Vlade, vse te izzive, ki so pred nami, uspešno premagovala. Novi slovenski vladi želim veliko strpnosti, sodelovanja, povezovanja, transparentnosti, vse za dobrobit državljank in državljanov, kar seveda državljanke in državljani od nas upravičeno pričakujejo.

Danes potrjujemo vlado Republike Slovenije, 15. po vrsti, odkar smo samostojna država. Vlado, ki bo prisegla v rekordnem času. Postopek ob imenovanju vlade je potekal relativno hitro, za kar gre pohvala premierju, da je tako hitro zbral ekipo, kandidatom za ministre za njihovo strokovno pripravljenost na zaslišanjih in seveda vsem nam poslankam in poslancem, ki smo z vprašanji in razpravo na odborih tudi opravili svoj del obveznosti. Prejšnji teden smo imeli razpravo o predsedniku Vlade. Trenutno imamo kar dva predsednika Vlade, enega z ministri, drugega še brez. Na srečo ta situacija ne bo trajala več dolgo, so pa primeri v zgodovini, da se je vleklo več kot 100 dni. Potem so tu zaslišanja kandidatov za ministre po matičnih odborih in komisijah, zdaj pa glasujemo še enkrat o celotni vladi. Razprava o mandatarju dr. Golobu kot predsedniku Vlade pred enim tednom je bila hkrati tudi razprava o vladi, ki jo bo sestavil, saj je odgovornost premierja, kakšno ekipo sodelavcev si bo sam sestavil. Kaj novega, v bistvu drugačnega lahko povemo danes, ko imamo pred sabo poleg novega premierja še njegove ministre, ki so uspešno prestali zaslišanje? Kot je opozoril že novi predsednik Vlade, trenutno še brez ministrov, bi bilo treba v bližnji prihodnosti pridobiti konsenz za spremembo načina imenovanja vlade naše države. Na primer po realizaciji zakona o vladi, ki je trenutno predmet posvetovalnega referenduma, se bodo namreč morali nekateri ministri še enkrat prebiti skozi celo proceduro. Upam, da se bomo lahko sprememb sistema lotili čim prej, na kar je, kot že povedano, opozoril tudi dr. Golob pri imenovanju. Kaj pa o novi vladi, o kateri bomo danes glasovali? Večina prisotnih kolegic in kolegov poslancev nas je sodelovala na predstavitvah kandidatov za ministre in lahko rečemo, da gre za kompetentne strokovnjake, ki bodo z zbrano ekipo dobro vodili svoje resorje. Ljudje smo različni, imamo različne poglede in nazore, tudi zadovoljstvo je različno, vsekakor pa sem prepričan, da z dobro ekipo lahko premikaš meje. Upam, da jih bo naša vlada premikala. Ne obljubljamo, da bomo za vas gradili piramide v Gizi niti da bomo za vas odpirali blagajno 4 v Lidlu, prepričan pa sem, da bomo delali v dobro ljudi, dobro vseh državljanov, vedno ob spoštovanju kulture dialoga. Včasih ko poslušam kolege iz opozicije, mislim, da imajo v rokah neko kristalno kroglo, v kateri vidijo neke vrsta apokaliptično prihodnost Vlade. Kaj bodo storili s to kroglo, ko bodo ugotovili, da je ta prihodnost popolnoma drugačna? Tudi kolega Reberšek je večkrat rekel, da je ljudi strah. Tukaj ne vem, s katerimi ljudmi je govoril, kajti ljudje, s katerimi sem govoril jaz, so vsi po vrsti poudarjali, da že zdaj dihajo bistveno bolj sproščeno, kakor so zadnji dve leti. Zato, kot je rekel predsednik Vlade, bomo nekoč dobili zaupanje v politiko, ljudi. Da bodo ljudje dobili upanje v boljšo prihodnost, pa bo treba sprejemati odločitve, ki ne bodo krnile dostojanstva. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovane kandidatke za ministrice in kandidati za ministre, ki nas žal lahko gledajo samo prek ekranov, z današnjo izvolitvijo boste nase resnično, kot je bilo danes že enkrat rečeno, prevzeli največje breme, torej pričakovanje ljudi.

Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Jasno je, zakaj se tako hiti danes – da se ne bi opazila tragikomičnost predloga, ki je danes pred nami. Pa najprej beseda o komičnosti. komičnosti. Zagotovo je imel predlagatelj smisel za humor, če bomo imeli kot ministra za obrambo svetovnega prvaka v metu puške v koruzo gospoda Šarca, Bratuškovo infrastrukturo, ministrstvo za podnebje in solidarno prihodnost Mesca. Včasih, ko sem bil mlad, smo kupovali stripe Alana Forda, da smo se jim od srca smejali, zdaj bomo v neki groteski Alana Forda očitno živeli, ukleščeni v davčni primež. Zgrabite se za denarnice. denarnice. Naredili bi pa veliko krivico, če bi nastal vtis, da je najšibkejši člen te vlade ali najslabši predlagani minister gospod Šarec. Daleč od tega. Recimo kandidat za finančnega ministra ja napovedal, da bo drastično dvigni davke, nabil še nove, in hkrati napoveduje rast produktivnosti. Za šest Nobelovih nagrad, gospe in gospodje. Edino, kar je s tem dokazal, je, kako je imel prav legendarni Nobelov nagrajenec za ekonomijo von Hayek, ko je rekel, da če bi levičarji imeli kakršenkoli pojem o ekonomiji, sploh nikoli ne bi bili levičarji. Ministrica za pravosodje je rekla, da rdeča zvezda ni simbol totalitarizma. Odgovoril ji bom z besedami Borisa Pahorja, legendarnega borca za slovenstvo, ki smo se mu danes poklonil z minuto molka na začetku seje. Kaj je dejal Boris Pahor? Citiram: »Kdor se je boril z rdečo zvezdo na glavi, se je boril za Stalina in za partijo.« Konec citata. Če dodamo še ministrstvo za digitalizacijo. Pustil bom tisti fascikel s papirji, ampak napovedano je bilo preganjanje sovražnega govora, fact-checking in vse ostalo iz arzenala levičarske cenzure. Gospe in gospodje, vedno je v vsakem nastopu totalitarizma prva žrtev svoboda javne besede. In napoved je tu, je pred nami. Kako je s temi stvarmi? Spomnim se enkrat fact-checkinga, ko sem objavil, da sta Nemčija in Sovjetska zveza, se pravi internacionalni in nacionalni socialisti, skupaj napadli Poljsko in da se je zaradi tega druga svetovna vojna začela na tako uničujoč način, v bistvu je bil to napad na Evropo in zaradi tega je tudi Poljska tako hitro padla. In je zagrmelo iz tako imenovanih fact-checkingov – ne boste verjeli, točno ti so bili izbrani zdaj za uradne fact-checkerje da kje pa, da socializem ni nikoli napadel Poljske, da lažem in ne vem, kaj vse. Potem sem jih spomnil na pogodbo Ribbentrop-Molotov, ki je bila v resnici podlaga za začetek druge svetovne vojne in ki jo praznuje celotna Evropska unija kot spomin, datum spomina na to kolaboracijo socializma in nacizma in njegovega derivata fašizma, pa spet ni bilo nič. Šele potem ko je Poljska ambasada protestirala in spomnila te gospode, da je v resnici napadel Hitler in potem z majhnim zamikom tudi Sovjetska zveza in da so se srečali in celo skupaj paradirali v Brest-Litovsku nacisti in socialisti, skupaj z roko v roki – mimogrede, podobna zgodba je bila pri nas potem v Zasavju. Toliko o kolaboracijah in teh zadevah. Potem se je to umirilo, opravičil se pa nikoli ni. Toliko o fact-checkingu. Fact-checking ni nič drugega kot oblika cenzure in napoved bi nas morala zelo skrbeti.

ki so izključno zasluge vlade Janeza Janše, ki prepušča prihodnji vladi 8 milijard plusa, številne projekte, številne začete začete projekte, izgradnjo novih domov za starejše, ki je nobeden od levičarjev ni začel. In izgovorov, kajti ko bo kaj narobe, se bo seveda celotna vlada izgovarjala, za vse bo kriv Janez Janša. In mediji vam bodo držali štango, mediji, ki vam zdajle ližejo roke in poljubljajo tisti slavni prstanec, saj veste, čigav je, kadar se to dogaja. In to bo hkrati čas bega in velike multikulti zamenjave. Bega vseh sposobnih Slovenk in Slovencev. Ta se je že začel, ne vaših velekapitalistov, ki so recimo vaši svetovalci v SD ali še kje drugje, tisti so že itak preselili svoja podjetja v tujino in so varni pred vašimi davčnimi napovedmi, ampak navadnega srednjega sloja, najbolj produktivnih mladih. In potem boste vi zato odstranili ograje na meji, da bodo lahko nemoteno prišli novi ilegalni migranti. Temu se reče velika multikulti zamenjava, če ne veste tega. Vse tisto, kar so levičarski mediji krivično očitali vladi Janeza Janše, bodo Slovenke in Slovenci žal doživeli, zdaj pa v resnici, pod vlado Roberta Goloba. Socialisti vedno obljubljajo, da se bo cedilo mleko, samo ne povedo pa vam, da boste vi molzne krave. Zapomnite si to in čez leto dni se spomnite prelepih časov vlade Janeza Janše, blaginje in lepih dni.

Prav, dobro. Preden nadaljujemo, res prosim, držimo se strpnega dialoga, Etičnega kodeksa, ki smo ga sprejeli, ki govori o tem, da ne bomo diskriminirali pri govoru, da bomo spoštljivi drug do drugega, in seveda držimo se točke dnevnega reda. Sedaj ima besedo mag. Karmen Furman, pripravi se Mojca Šetinc Pašek. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Naj veljajo enaki vatli za vse, tako za levo kot za desno stran in za sredinsko stran dvorane.

po svojih principih in načelih. Mislim, da sem bila do sedaj pravična do prav vsakega poslanca in poslanke in da sem opozorila, ko je bilo potrebno. Tako da brez skrbi, bodo isti vatli za vse, ker je bilo to do sedaj že izkazano. Izvolite. Hvala. Ta opozorila niso bila toliko namenjena vam kot pa ostalim poslancem, novim poslancem, ki si očitno določil poslovnika pač še niso uspeli prebrati ali pa se z njimi seznaniti. Zdaj bi pa nadaljevala s svojo razpravo. Pred nami je seznam bodočih ministrov, kandidatov za ministre. Dan po volitvah smo lahko od sedaj že potrjenega mandatarja gospoda Roberta Goloba poslušali, da lahko v njegovi ministrski ekipi računamo predvsem na strokovne kadre, strokovne kadre tudi tistih političnih strank, ki se niso uspele uvrstiti v parlament. Danes je bilo uvodoma v predstavitvi rečeno, da gre za seznam izkušenih politikov ter na drugi strani tudi strokovnjakov.

so ti posamezniki s temi izkušnjami, torej izkušeni politiki, prav zaradi svojih izkušenj oziroma preteklega dela, ki so ga pokazali v politiki, dobili košarico na zadnjih parlamentarnih volitvah in so jim dali ljudje jasno vedeti, da jih pač v politiki oziroma v političnem prostoru ne želijo več. Ampak za vas očitno volja ljudstva ne velja, jih boste pa imeli v Vladi. Strinjam se, da je ta sestava te ministrske ekipe, gledano tudi širše z vsemi sekretarji, ki so jih uspeli posamezni ministri na hearingu predstaviti, nekakšna noviteta v političnem prostoru, zagotovo. Kajti toliko političnih odpisancev, kot se je zbralo na tem seznamu ministrskih kandidatov, še ni bilo v nobeni sestavi vlade. ni bilo v nobeni sestavi vlade. Kandidatka za ministrico, ki se ji ni uspelo prebiti v parlament, bo očitno postala prva dama slovenskega pravosodja. Nekdanji minister za zdravje bo sedaj svetoval novemu ministru. Za dobro kondicijo slovenskega zdravstva pa seveda posledično tudi zdravja vseh državljanov upam, da bo pri tem uspešnejši kot takrat, ko je sam ministroval. Če vržeš puško v koruzo, takrat ko te državljani najbolj potrebujejo, očitno dobiš za nagrado ministrstvo za obrambo. Če blatiš državo po Evropi, zunanje ministrstvo. Neizvoljeni, sedaj že bivši poslanci bodo očitno nepogrešljivi členi v posameznih ministrstvih. Lahko rečem, da bodo pod roko bivšega poslanca Koprivca očitno evropska sredstva v dobrih rokah. Gospa Bratušek – politično izkušena, vsekakor se strinjam, ampak ljudje so ji dali ponovno, že drugič vedeti, da je v politiki ne želijo – bo očitno znova kraljevala na ministrstvu za infrastrukturo. Skratka, ta jagodni zbor ste danes označili za najboljšo slovensko vlado. Veste, ob teh besedah pa verjamem, da je marsikateri državljan izgubil upanje. Tisto upanje, na katero tako stavite, gospod predsednik Vlade, gospod Robert Golob. Namreč, ob svojem govoru ob izvolitvi ste dejali: »Ljudje pričakujejo upanje, da je lahko prihodnost lepša.« Ampak veste, kaj? Ljudje od nas v politiki pričakujejo predvsem dejanja. Kajti če bodo dejanja dobro, potem bodo imeli posledično tudi upanje na boljšo prihodnost. V koalicijski pogodbi, moram reči, imate veliko načrtov. Glede na zaslišanja posameznih ministrov pa lahko rečem, da bo verjetno tole kar ostalo mrtva črka na papirju, vsebina koalicijske pogodbe. Ampak veste, kaj? To je pa dobro. Tukaj pa je še upanje. Kajti glede na vsebino, ki ste jo zapisali v koalicijsko pogodbo, boljše, da se ne bo izvajala, za dobrobit državljank in državljanov.

da naši državljani ne ostajajo odvisni od socialne politike vsakokratne vladajoče oblasti, da si lahko s svojim delom prislužijo dostojno življenje, in ne, da jim vladajoča oblast, še preden začne resnično delovati, naloži dodatne davke, obremenitve, razveljavi Zakon o dohodnini, ki je prinesel višje plače za vse, in tako dalje. Vašega seznama ministrstev ne bom potrdila,

Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovani predsednik Vlade, pozdravljeni! Danes smo tukaj zato, da imenujemo novo ministrsko ekipo. Imenovali jo bomo po starem Zakonu o Vladi, kakor si ga je za svoje delo prilagodila vlada, ki bo nocoj odšla s položaja. Predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu namreč odhajajoča oblast ne dovoli, da bi delo začel tako, kot si je s koalicijskimi partnerji, Socialnimi demokrati in Levico, začrtal. Se pravi, odhajajoča vlada, predvsem zdaj znova največja opozicijska stranka SDS sestavo nove vlade začasno ustavlja s posvetovalnim referendumom na tehnični Zakon o Vladi. S tem manevrom pa pravzaprav največja opozicijska stranka za nekaj mesecev želi blokirati razvojne in socialne resorje ter politike na področjih znanosti in razvoja, kjer je poslavljajoča se ekipa veliko govorila, a pustila znanost capljati na mestu, javne univerze degradirala in denar, namenjen visokemu šolstvu in prebojnim raziskavam, kanalizirala v ustanavljanje kakovostno dvomljivih privatnih fakultet in zasebnih visokih šol, tovarišije blizu in iz kroga največje bivše vladne stranke, zdaj opozicijske SDS. Začasno je skušala zaustaviti tudi resor podnebnih politik, pa čeprav smo o zelenem in digitalnem preboju govorili prav vsi, tudi vi v opoziciji, ker je to splošna agenda v Evropi, splošna agenda v svetu in tudi pri nas. Za nekaj mesecev odhajajoča oblast poskuša zaustavljati tudi področje sociale in solidarnosti, ki med drugim nagovarja medgeneracijski dialog. Prej smo poslušali kolegico Ivo Dimic, ko je govorila o dolgotrajni oskrbi. Tudi področje dolgotrajne oskrbe, kjer je sicer sestopajoča oblast naredila korak naprej s sprejetjem Zakona o dolgotrajni oskrbi, a zares ga je pustila praznega, predvsem brez osnovnih virov financiranja. Enako velja tudi za stanovanjsko politiko, zlasti za reševanje problemov stanovanj za mlade. Kljub tej, bom rekla, otročji zlobi nove stare opozicije danes prihaja 15. slovenska vlada. Prihaja 17-članska ekipa dr. Roberta Goloba, ki ji ne manjka drznosti in poguma, saj se bo morala takoj soočiti s stroji. Ne le z izpeljavo ambiciozno zastavljenega programa in vizijo mandata, temveč tudi s tem, da so pred nami realne okoliščine, ki so posledica že skoraj eno leto trajajočega naraščanja cen, na katerega od danes zvečer že prejšnja vlada ni reagirala pravočasno. Tukaj so tudi posledice sankcij zaradi vojne v Ukrajini in s tem povezano slabšanje gospodarskega okolja. Ob vsem tem pa bo morala nova vlada, za začetek 17-članska ministrska ekipa, vsaka ministrica in vsak minister na svojem ministrstvu nemudoma počistiti in pospraviti okostnjake prejšnje vlade. Ne gre zgolj za popravljanje napačnih in tudi neustavnih ukrepov v dveletnem času epidemije, razminirati bo treba minsko polje, ki ga je odhajajoča oblast podtaknila zadnji mesec pred volitvami. Kakšne mine in bombe čakajo nove ministre v predalih njihovih resorjev? Prva bo verjetno eksplodirala bomba kadrovanj odhajajoče oblasti. Tu so namreč obilna zaposlovanja po dokaj spornih razpisih in premestitve tik pred zdajci na dobesedno izmišljena in najvišje plačana delovna mesta po vseh ministrstvih. Novi minister za gospodarstvo kolega Matjaž Han, ki bo imenovan nocoj, pa očitno sploh ne potrebuje svoje ekipe ljudi, saj je zanj kadrovsko poskrbel prejšnji minister Zdravko Počivalšek, ki je svoje zveste podanike povišal in lepo razporedil po funkcijah. In podobno je po vseh ministrskih resorjih. Nova ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se bo soočila z bataljonom po politični liniji nastavljenih veleposlaniških izbrancev, pa čeprav stari mandati potečejo šele pozno poleti ali na jesen. Tukaj lahko iz Državnega zbora ost kritike vendarle uperimo tudi v predsednika republike Boruta Pahorja, ki se od funkcije dokončno poslavlja konec leta, saj bi glede na svoje politične izkušnje lahko vedel, da bi bilo treba zunanjo politiko tudi prek naših sedanjih in prihodnjih predstavnikov v tujini voditi skupaj z aktualno vlado in aktualnim mandatom državnega zbora, ne pa po liniji ene politične stranke, in to celo tiste, ki je volitve izgubila. Tukaj je mina tik pred zdajci podpisanih milijonskih pogodb. Najbolj razvpita je pogodba nakupa 45 boxerjev za okoli 350 milijonov evrov, in to ob dejstvu, da je bil odhajajoči obrambni minister opozorjen, naj tega posla ne podpiše, naj počaka na novo vlado, in še bolj ob dejstvu, da Slovenska vojska sploh ne premore vojaških ekip niti za 10 od teh novih igrač. V katero garažo bomo torej spravili te boxerje, ki jih ne bo nihče uporabljal, je vprašanje, s katerim se bosta morala soočiti novi obrambni minister Marjan Šarec, ki mu pripisujete puško v koruzi, in njegova ekipa. Tik pred volitvami je odhajajoča vlada za razvojni načrt sprejela 86 projektov v skupni vrednosti 244 milijonov evrov. Nekatere od teh projektov, zlasti gradnjo domov za starejše, bi lahko začeli realizirati že leto prej, ampak ste počakali z namenom – tik pred volitvami. Tako sta bila konec aprila napovedana kar dva nova domova za starejše. Pohvalno, seveda če ne bi bil ta projekt tako prozaično prosojen. Potem je pa tukaj še nekaj bolj bizarnih vladnih finančnih bombonov, in to s strani ekipe, ki pravi, kot smo slišali danes, da lahko v državi porabimo samo toliko, kot zaslužimo. 2. aprila 4 milijone evrov za plezalni center na Koroškem, temeljni kamen je položil kar premier, ki bo danes odšel, pri čemer je bil pravzaprav dan prej razveljavljen izbor izvajalca gradbenih del. 11. aprila Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, 2 milijona za razgledni stolp Kristal v Rogaški Slatini, pred tem kopica nepovratnih sredstev podjetjem, ki so tako ali drugače povezana z zdaj največjo opozicijsko stranko. 16. aprila Janša v Ormožu 6 milijonov evrov ob začetku gradnje novih prostorov podjetja Carthago. 19. aprila v Kobaridu Počivalšek temeljni kamen za nov gasilski dom. In takih rokohitrskih akcij tik pred volitvami je bilo še precej več. Vse bodo padle na pleča novega ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki se bo kljub visoki gospodarski rasti in rekordnemu proračunu, s katerim se hvalite, hočeš nočeš moral najprej soočati s tem, kako zakrpati luknje v javnih financah, ki jih za seboj pušča odhajajoča oblast. Kandidatu za ministra za zdravje kolegu Bešiču Loredanu se vnaprej očita, še preden je sploh predstavil svoj sanacijski načrt za slovensko zdravstvo, da prihaja z ekipo, ki da je že bila na zdravstvenem resorju in ni uredila čakalnih dob. Zanimivo je, kako ste se tega lotili vi, konkretno tudi državna sekretarka iz Kabineta predsednika Vlade, prejšnjega predsednika Vlade, ki je bila na nek način mišljena kot nadministrica prejšnjemu ministru za zdravje Tomažu Gantarju. Kaj je storila ta oblast? Pravzaprav nič oziroma delno zaradi epidemije in zdravstvene krize nič, delno pa tudi zato, ker ste to krizo začeli izrabljati za krinko, da se je praktično na področju zdravstva opustilo vse načrte od dostopa pacientov do zdravnika do zmanjševanja čakalnih dob in sanacije zdravstvenega sistema. V vladnem generalštabu ste pod krinko epidemije predvsem biznisirali z medicinsko opremo, za kar se je ob gospodarskem ministru angažirala tudi državna sekretarka za področje zdravstva. Vse ostalo pa je čakalo na nove čase, torej na novega ministra, za katerega vem, da je dovolj trmast in da že grize v to kislo jabolko. Šolstvo, omenjala sem ga prejšnji teden. teden. Za ta resor lahko z mirno vestjo rečem, da je bil dve leti praktično brez pristojne ministrice. Gospa je bila seveda povsod, a samo s svojim področjem, šolstvom, se ni zares ukvarjala. Vse, kar je prejšnja vlada storila, pa je, da je učence poslala na dolgotrajno šolanje na daljavo s poznanimi posledicami – psihosocialne stiske, gibalno nazadovanje, vrzeli v znanju. Tudi na tem področju novi vladi na nek način niste dovolili imenovati ministra oziroma ministrice, kot si jo je zastavil dr. Golob. Resor kulture. Degradiranje umetnikov, samozaposlenih v kulturi, obkladanje, da so lenuhi in paraziti na državnih jaslih. V času covida dobesedno uničenje panoge prireditvenih dejavnosti, posegi v medije, enoletno finančno izčrpavanje Slovenske tiskovne agencije, ki ste jo pahnili skorajda na rob stečaja. In zdaj politično in diletantsko sesuvanje javne televizije, ki ji prav tako želite dokončno finančno uničenje. Vse to bodo prioritete prihodnje ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko, ki pa bo hkrati morala presekati tudi vrsto lobijev, ki so se v teh letih prisesali na denar, namenjen kulturi. Izpostavila sem samo nekaj najbolj perečih, najbolj kričečih resorjev, največ min, ki jih bo morala razminirati nova ministrska ekipa. Gre za ekipo 17 kandidatov, od tega je v njej sedem žensk, kar me še posebej veseli. Gre za mešanico tako strokovnih kompetenc na eni strani kot tudi političnih izkušenj in mislim, da teh političnih izkušenj ne gre odrekati ne Marjanu Šarcu ne Alenki Bratušek, ki je predvidena za ministrico, in tudi ne Matjažu Hanu. Gre za ekipo, ki ji ne manjka entuziazma in poguma, ki ima voljo delati in izpeljati naloge, ki si jih je začrtala. Vem pa tudi, da ima ta ekipa nad sabo vsebinskega, drznega in karizmatičnega predsednika Vlade, da jo bo krmaril najprej v normalo in nato v umirjanje strasti in konfliktov, ki ste jih odhajajoči v opozicijo podžigali med ljudmi, in nato naprej v razvoj. Prihodnost je pred nami in prav je, da vlada dr. Roberta Goloba vanjo stopi drzno in pogumno. Kot pravi stari viteški rek,

nekdanjo neodvisno novinarko RTV Slovenija opozorite, da danes ni točka in tudi na naslednjih sejah ne bo točka konstruktivna nezaupnica vladi vladi opozicijske stranke SDS, ker je nenehno nas nagovarjala, ampak gre za potrjevanje liste kandidatk in kandidatov za ministre, ki jih je predlagal dr. Robert Golob. Bilo bi prav, da jo opozorite na to. To se je zdaj že drugič ponovilo, da v bistvu gospa sploh ne ve, o čem se v Državnem zboru govori. Tako da res prosim. Ko bo pa konstruktivna nezaupnica vladi, tej vladi, potem pa lahko na široko razpravlja o bivši, sedanji, ne vem kateri vladi. Sem pa pričakovala, da bo vsaj danes vedela, da gre za potrjevanje list kandidatov, ki jih predlaga njen predsednik. Najlepša hvala. Prosim, da se pove poslancem, katera točka je danes na seji. Hvala. MAG. MEIRA HOT: Malo prej sem vašemu kolegu mag. Grimsu podobno opozorilo sama podala – da nismo na uri zgodovine po njegovem, temveč pri potrjevanju sedanje vlade. Mislim, da je kolegica govorila o posamičnih ministrih in povezala s tem, kakšne posledice nosijo, s čim se bodo soočali, tako da moram reči, da postopkovnega predloga ne bom sprejela in bomo nadaljevali z razpravo. Besedo ima mag. Janez Žakelj. Izvolite. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice poslanke, poslanci, spoštovani predsednik Vlade! Pred nami je lista bodočih ministrov in ministric. Če uporabim besede svoje predhodnice gospe Mojce Šetinc Pašek, je to ekipa za deminiranje. Bom začel tako, z iskreno željo novi vladi, da bo delala dobro in za dobrobit vseh Slovenk in Slovencev. Kot ste že mnogi med vami ugotovili, živimo v turbulentnih časih. Pred nami je po vsej verjetnosti naslednji val covid krize, imamo ukrajinsko krizo, se pravi vojno, problem energetike, tudi svetovna arhitektura se spreminja. Zato je na mestu ugotovitev, da nova vlada časa ne bo imela, ne glede na to, kako bo opozicija reagirala. Tega časa ni, zato bo Vlada morala delati modro, takoj in dobro. Na tem mestu lahko rečem, da bomo Nova Slovenija – krščanski demokrati konstruktivna opozicija, kar pa ne pomeni, da ne bomo zelo podrobno gledali pod prste tako ministrom kot tudi delu celotne vlade. Po zaslišanju kandidatov bi potegnil nekaj zaključkov. Zdi se mi zelo pozitivno – sicer sem šele danes izvedel, da je to vlada dveh svetov – da je v tej vladi tudi nekaj ljudi z izkušnjami na terenu, se pravi v lokalni skupnosti, kjer ljudje takoj odreagirajo. Ni časa pa medijev, ampak neposredno takoj odreagirajo. Imamo pa med njimi tudi povratnika, sicer je župan pa je bil tudi premier, o njem si pa, vidim, ne moremo deliti podobnih mnenj. Ne glede na to, da je vlada dveh svetov, osmih izkušenih politikov in devetih strokovnjakov, moram reči, da sem na predstavitvi, kar precej kandidatov sem poslušal, pričakoval bolj konkretne ukrepe in napovedi. Moja ugotovitev je tudi, da se je večina kandidatov precej oddaljila od tako imenovane koalicijske pogodbe. Nekateri so to celo eksplicitno izrazili. Povedali so, da sicer poznajo koalicijsko pogodbo, ampak bodo govorili ne glede na koalicijsko pogodbo. Kar je za Novo Slovenijo do neke mere še celo dobro, saj to pomeni, da so se ti kandidati želeli oddaljiti od skrajnih stališč ene od koalicijskih partneric. Zaradi raznolikosti kandidatov, gospod premier, bo zagotovo glavni izziv ne v prvi violini, ampak v dirigentu in jaz vam seveda pri tem želim veliko uspeha. Ker tako različno ekipo bo potrebno uglasiti. Saj to je normalno, začetki so težki, vsak začetek je težak, vendar imam občutek, da je ta partitura, po kateri se bo dirigiralo – jaz vidim z veliko napisano upanje, zaupanja pa še ni, tako da zaupanje bo treba še zgraditi. Potem piše eksperimenti in študije. Z veliko je napisana tudi odprava revščine. Ne glede na vse z dolžnim spoštovanjem mislim, da to ni glavni problem Slovenije. Potem piše tudi nove obdavčitve. Kot je moja predhodnica gospa Šetinc Pašek ugotovila, je varnost tudi zelo pomembna. Vendar namesto osemkolesnikov in namesto obljub zaveznikom, Natu, katerega članica smo, mi razpravljamo oziroma kandidat razpravlja o gverilskem vojskovanju in nakupu dronov. Seveda, saj to je v redu, ampak potrebna je hrbtenica in dogovorov se je potrebno držati. Vsi v tej dvorani se strinjamo, da je kakovost življenja vodilo za delo. Zato ker smo v Novi Sloveniji proti eksperimentom v sociali in zdravstvu, ker smo proti novim davkom in nestabilnemu poslovnemu okolju, ker smo proti zniževanju plač, ker menimo, da kdor dela, mora od tega dostojno živeti, bom tako kot celotna skupina Nove Slovenije glasoval proti. konec naj rečem, da si konkretne rezultate želimo vsi. Tudi volivke in volivce, državljanke in državljani nas bodo sodili po dejanjih. Naj za konec citiram še ameriškega predsednika Theodora Roosevelta, ki je pred davnimi

malo na zgodovino. Twitter ni samo negativno. Mogoče me bo potem predsednik za ušesa, ampak na Twitterju so tudi kakšne fajn stvari. Na primer danes sem na Twitterju prebral, da so 1. junija 2020 ta famozna letala preletavala Slovenijo. Kako poetično, v resnici neka poetična realnost, da na ta dan zaključuje z vlado prejšnja [vlada], se pravi, da se bivša koalicija pretvarja v opozicijo. V razpravi je bilo rečeno, da je Slovenija normalna država. Jaz bi se strinjal in bi rekel, da Slovenija postaja zopet normalna država. Verjamem, da je, ne pred nami, ampak tam v sobi, da spremlja in da bo v prihodnji vladi ekipa ministrov visoko kompetenčna, poleg strokovnega znanja bo morala vložiti tudi ogromno količino požrtvovalnosti in dela. dela. Na tem mestu bi se mogoče malo dotaknil tega, kar ste opozicijski poslanci v današnji razpravi najbolj poudarjali. Veliko ste govorili o vojski. Drži, kar je, mislim, da kolegica, v stališču poslanske skupine navedla – da Nemčija daje 100 milijard evrov za vojsko. Drži. Ampak teh 100 milijard ne gre za boxerje, teh 100 milijard gre za modernizacijo vojske, o čemer je na zaslišanju v ponedeljek govoril tudi bodoči obrambni minister. V Nemčiji bodo kupovali raketne sisteme, šifrirane radijske postaje, vojne ladje, protizračno obrambo kratkega dosega, ampak nobenih boxerjev. Čudno. Čudno, zelo čudno.

koherentno poudaril, da mora biti obrambna politika neke države primerna geografskim danostim, ki jih ima neka država. Geografskim pa demografskim danostim. Težko bomo dali 100 milijard za modernizacijo vojske, smo pač malo manjši. Ampak saj to tudi sami veste, pa je mogoče včasih primerno kaj pozabiti. Potem so se danes neki termini: prikrita nacionalizacija, socialistični eksperiment, ideološke politike. Mene kot teoretskega politologa to zelo boli, ker se operira z nekimi termini zelo očitno kdo ne ve, kaj pomenijo. Jaz bi res svetoval, da si kdo kakšen politološki slovar vzame v roke, pogleda, kaj je to ideologija. Namreč, ideologija je skupek vrednot in prepričanj, tako da vsak od nas je kar ideološki, to morate vedeti. Že sam bit je ideološki, ampak to, vem, je filozofija, je kompleksno pa je treba za knjige zelo prijeti, ampak dobro. Potem stvar, ki se jo je danes kar veliko ponavljalo – ugled Slovenije v tujini je na visokem nivoju. Pa bom tu malo parafraziral samega sebe z Odbora za obrambo pa bom prebral en paragraf iz Večera, včeraj objavljen. »Če je zunanji minister Logar delal kot nor in postavljal slovenske, če ne celo evropske rekorde po številu bilateralnih srečanj, je njegov šef premier Janez Janša s svojim udrihanjem po tipkah na Twitterju rušil vse, kar je diplomacija gradila.« In to je realnost slovenske diplomacije. V Evropskem parlamentu trikrat obravnavani kot problematična država, čestitke Trumpu, non-paper afera, kreganje na Twitterju z nizozemskim premierjem pa z nemškimi politiki, to je realnost slovenske diplomacije. Pa spet, tako kot sem že povedal na odboru, minister se je trudil in poskušal biti koherenten v svojem delovanju. Sami hearingi kandidatov. Sam sem z izjemo včeraj treh pogledal kar vse, vse, včeraj mi je pa malo zmanjkalo časa. Lahko rečem, da me je presenetilo, da je bil dobršen del opozicije konstruktiven. Mislim, da ste se v opoziciji med temi hearingi, med temi zaslišanji zelo dobro razdelili na tiste, ki se dejansko podajate v vsebino, in na tiste, ki ste ki ste tam samo zato, da ste, zato da nekaj poveste, zato da neke svoje floskule nabijate. Mislim, da se boste sami morali tudi malo notranje preizprašati, kako bo kako bo to delovalo naprej. Pozivam pa tiste, ki ste bili konstruktivni, da skrajneže in destruktorje pustite za sabo, pa bo vsem boljše. Izzivov ministrske ekipe, ki bo danes zaprisegla, bo ogromno, znane okoliščine niso mile. mile. V bistvu bo pa eden od ključnih izzivov, ki jih bodo morali bodoči ministri nasloviti, tudi formiranje nekega ekipnega duha znotraj samih sebe in dialog s parlamentom. Verjamem, da ta del ne bo problem, ker mislim, da vas bo v roke dobil eden najboljših organizatorjev ekipe, kar jih v tej državi premoremo. Sami ministrski kandidati so po moji oceni na hearingih, večino njih, izražali neke relativno sveže poglede na materijo. Imeli so določene inovativne in moderne rešitve, hkrati – zdaj bolj govorim za tisto, kar sem bil jaz direktno tukaj, se pravi za zunanje zadeve, Evropsko unijo – lahko rečemo, da se končno spet vračamo v nek vrednostni sistem sodobnih zahodnih demokracij. Tega

Boste pa vsi ministri, ki boste danes zaprisegli, po eni strani ustvarjalci novega družbenega dogovora, ki bo temeljil na solidarnosti, na medgeneracijskem sodelovanju, na zelenem preboju, na digitalizaciji in predvsem na novi politični kulturi, ki jo uvajamo uvajamo v državo. Ampak ne boste le to, hkrati boste morali biti zelo pozorni, ker boste stabilizatorji razrvanega sistema, v katerem je država, in treba ga bo stabilizirati. Treba bo paziti, ker kot je prej kolegica povedala, min je ogromno. premierja – da je kombinacija strokovnosti in političnosti v tej ekipi taka, kot mora biti. Verjamem, da ne boste imeli 100 dni, imeli boste pet minut, da podpišete, da se zunaj slikate in potem začnete delati. Seveda bom ministrsko ekipo podprl in ji zaželel vso srečo. Najlepša hvala. Hvala. Besedo ima kolegica Nataša Sukič, pripravi se kolegica Suzana Lep Šimenko. Izvolite. NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala, predsedujoča, za besedo. Veseli me, da se iztekajo pravzaprav zadnje ure ali skorajda minute vlade Janeza Janše in da prihaja ekipa, ekipa, ki bo, kot smo slišali in smo se prepričali na hearingih, preplet nekih političnih izkušenj, strokovnosti in neke smelosti vizij, nekih inovativnih pristopov, kot jih še nismo videli. In kar me še najbolj veseli – danes sem dosti slišala s strani desnega pola te dvorane besedo eksperiment – veseli me, da je konec hudega političnega eksperimenta vlade Janeza Janše, torej vlade, ki se je šla, kljub temu da se proglaša za graditelje, demontažo družbenih podsistemov, demontažo pravzaprav demokracije in ki je pravzaprav vse to počela počela s pomočjo političnih pritiskov na policijo, ki je torej zlorabljala kot svoje orodje policijo v politične namene. In sicer vse to z namenom vzpostavitve avtoritarne države. Temu smo bili zadnji dve leti res priča. Veseli me, da bo konec rasističnih azilnih politik, politike, ki je begunce predrzno in neposredno delila na plavooke in tiste, ki so prave veroizpovedi, in pa vse tiste druge, ki imajo napačen ten kože, ki so napačne veroizpovedi in ki so za to politiko predstavljali predvsem

prihaja čas, ko bomo prosilcem za azil zagotovili varnejše migracijske poti ter hitre in učinkovite azilne postopke, ki bodo spoštovali temeljne človekove pravice in svoboščine. In da bomo pogoje za mednarodno zaščito olajšali in mednarodno zaščito podelili tistim, ki jo dejansko potrebujejo, ne pa, da se ljudi, ki pribežijo iz Afganistana, vrača nazaj v Afganistan ne glede na to, kaj se je tam zgodilo. In seveda me veseli, da bo konec z rezilno žico, žico, ki je vzpostavila trdnjavo Evropa na izjemno neprimeren način. Sicer je ni postavila Janševa vlada, postavili so jo na žalost že prej. Prav je, da je te zgodbe konec, da se ljudje prenehajo utapljati v Kolpi in navsezadnje živali umirati na tej žici. žici. Tega se veselim. Veselim pa se tudi – sedaj se bom osredotočila še na okolje, ker se osredotočam na tisti dve področji, kjer sem sama prisotna v delovnih telesih tega državnega zbora. Veselim se zelenih prebojnih politik.

kakšno grožnjo predstavlja prihajajoči podnebni zlom, kaj lahko pomeni leto 2030, če se teh izzivov ne bomo lotili z vso resnostjo in odgovornostjo in če bomo zanikali podnebne spremembe, zanikali grožnje povratnih zank, ki jih ne bo več mogoče zaustaviti po letu 2030, ko bo prišlo do zloma, če ne bomo ukrepali in če ne bomo resnično stremeli k spremembam, ki bodo krizo planetarnih sistemov, tako podnebnega kot ekosistemskega, postavile v središče našega razvojnega načrtovanja in naših tekočih politik. Tega se res veselim. Kandidatke in kandidati novega, prihajajočega ministrskega zbora so pokazali izjemno visoko stopnjo kompetence, zelo visoko stopnjo razumevanja, da je treba stremeti k solidarni prihodnosti, da je treba ponovno okrepiti socialno državo, ja, da se je potrebno boriti proti revščini. Kajti revščina je problem za številne sodržavljanke in sodržavljanke, česar pa morda nekateri s svojega privilegiranega položaja, z varne pozicije, v kateri ste, na žalost ne vidite, pa bi bilo prav, da vidite. Z veseljem bom podprla to ekipo in se veselim dela nove vlade. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Suzana Lep Šimenko, pripravi se kolega Miha Kordiš. Izvolite. SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani gospod Golob, spoštovane poslanke in poslanci, vsi skupaj lepo pozdravljeni!

nisem pa sicer navajena vzvišenosti nekaterih novih poslancev, ampak očitno se bom v tem mandatu tudi tega morala navaditi. Dr. Golob je uvodoma dejal, da prihaja vlada dveh svetov. Na eni strani naj bi imeli izkušene politike in na drugi strani strokovnjake. Sama bolj vidim kot nekaj res teh, ki so iz novega sveta in so na nek način res upanje, večinoma pa tukaj vidim ljudi iz starega sveta, bivše politike in predsednike tistih strank, ki so jim dejansko ljudje na volitvah rekli ne. Dejali ste, da bo to vlada, ki bo delala za korist vseh državljanov. Jaz vas tukaj res držim za vašo besedo. Bila sem na petih zaslišanjih ministrov in moram reči, da je moj prvi vtis, da bomo imeli v prvi vrsti nove strategije, nove analize, nove raziskave, nova preučevanja in nova proučevanja.

da lahko potegnemo skupaj poslovne modele uspešnega sobivanja javnih financ z zasebnimi financami. Res me zanima, na kakšen način si to predstavljate. In da bo imel minister za finance ekipo, ki bo v teh časih na nekoliko drugačen način, tudi skozi optimizem skušala dodatno obogatiti javne finance. Pa me res zanima, kako lahko skozi optimizem obogatimo javne finance. Potem ste nadaljevali, ne skozi nove davke, kar se mu pripisuje, ampak da se bodo našli načini, da se davčni prilivi povečajo brez uvajanja novih obremenitev. Tudi tukaj vas držim za besedo, ker to je resnično tisto, česar pa si državljani Republike Slovenije ne zaslužijo. Ampak ko smo bili na hearingu ministra za finance, je bila njegova prezentacija nekoliko drugačna. Tam smo imeli en cel slide dodatnih davčnih virov, kot jih pač vidi on in ki naj bi bili predmet diskusije in ste o njih že debatirali. Med drugim govorimo o davku na premoženje. Zdaj smo skozi zaslišanje ugotovili, da naj bi to bil bolj ali manj davek na nepremičnine, še vedno pa ne vemo, za katere nepremičnine naj bi šlo. Bilo je rečeno dražje nepremičnine. Dražja nepremičnina je za nekoga 80 tisoč evrov ali 100 tisoč evrov, za nekoga pa 1 milijon. Govorili smo tudi o zvišanju najnižjih stopenj DDV. Omenil je, da se mu zdi normiranje espejev ena anomalija v sistemu in da bi morali prag

%. Naslednji tako imenovani potencialni davčni viri, kot jih vidi minister za finance in očitno vaša ekipa, je davek na dediščine in darila za prvi in drugi dedni red. In seveda davek na motorna vozila in še bi lahko naštevali. Me pa veseli, da je minister za finance vseeno na nek način naklonjen Zakonu o dohodnini, ki smo ga sprejeli marca letošnjega leta. Tudi dvig splošne olajšave se mi zdi v redu. On bi sicer istočasno pač nekje drugje ljudem vzel, če bi jim že na drugi strani pri plačah dal. Ampak vseeno mislim, da je vredno razmisleka, glede na to, da Zakon o dohodnini ne vsebuje zgolj dviga splošne olajšave, ampak vsebuje tudi, ne vem, dodatno olajšavo tisoč 500 evrov za gasilce, večje olajšave za tiste, ki zaposlijo vajenca, z 20 na 80 % po učni pogodbi, potem dodatne olajšave za deficitarne poklice. To so vse stvari, ki jih potrebujemo, in kar tako reči, da se bo razveljavilo vse, kar je bilo v Zakonu o dohodnini sprejeto, razen tisto, da bi splošna olajšava ostala na ravni letošnjega leta, to pomeni pri 4 tisoč 500 evrih, se mi zdi popolnoma neumestno. Tukaj vas pozivam, glede na to, da je tudi minister za finance nekako naklonjen temu zakonu, ki je že sprejet, da tega ne spreminjate in da najdete možnosti znotraj tega. Tisto, kar me je presenetilo, je bil minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki nam je uvodoma bral poročila Umarja pa Evropske komisije. stvareh, s katerimi se je dejansko on moral seznaniti, je na nek način želel podučiti nas. Seveda je v prvi vrsti že napovedal, da nas čaka nova strategija razvoja Slovenije. Tisto, kar me je tam zelo zmotilo, je pa to, da je napovedal usmerjenost evropskih sredstev ne le v beton. Jaz se pač tukaj spomnim prejšnjega mandata pa bivše ministrice za delo, kjer smo 74 milijonov evrov tako rekoč porabili za razne analize, študije, neke brošurice in niti 1 milijona za to, da bi se zgradil kak dom za ostarele, pa vemo, da jih rabimo. In beton so tudi domovi za ostarele, različne oblike domskega varstva, beton so tudi bolnišnice, urgentni centri, negovalne bolnišnice, niso le ceste, z evropskimi sredstvi tako ne moremo graditi več cest, so tudi ne nazadnje železnice, na katere sami dajete velik poudarek. Tako da me ta njegova usmeritev malo bega. Veliko je bilo tudi govora o regionalnih projektih, ne občinskih projektih, kar na nek način lahko pozdravljam, bojim pa se, da bo usmerjenost vaše vlade šla v slabo tem manjšim občinam. Vseeno morajo biti evropska sredstva prvenstveno namenjena tistim podpovprečno razvitim območjem, in to so na žalost zlasti obmejna območja. Upam, da ne bodo vsa evropska sredstva in razpisi spet pripravljeni tako, da bodo namenjeni večjim središčem, mestom, kamor se bodo lahko te male občine priključile ali pa tudi ne. V preteklosti se je to izkazalo za zelo slabo. Mislim, da vas čakajo kar težki izzivi, glede na ekipo, ki ste si jo skupaj zložili. Tudi ministri sami so rekli, že napovedali določena odstopanja od koalicijske pogodbe. Tukaj imate koalicijskega partnerja Levico, ki ima

Tisto, kar me veseli, je bilo pa rečeno tudi s strani ministra za finance – da bo javni sektor plačan po učinku. Res me zanima, kako se bo sicer to izpeljalo, ker že, ne vem, vsaj 40 sindikatov nekje zunaj čaka. Ampak če vam to uspe, potem je to več kot odlično. Težka pogajanja, težka usklajevanja vas čakajo. Držim vas za besedo, nobenih novih davkov in dodatnih obremenitev. Želim, da ohranite gospodarsko rast na trenutni ravni, da ohranite stopnjo stopnjo brezposelnosti in število zaposlenosti vsaj pri trenutnih številkah. Uspešno delo. Mojega glasu danes ne boste dobili. Kot že rečeno, tisto, kar boste pa dobrega poslali v parlament, bomo tudi sama z veseljem podprla. Hvala lepa. Besedo ima poslanec Miha Kordiš, pripravi naj se poslanec Žan Mahnič. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Predsedujoča, hvala za besedo. Po dveh letih, mogoče celo več kot dveh letih danes spet prvič razpravljam stoje v tej dvorani. Mislim, da se bom te poze in tovrstnega načina razprave moral malo na novo naučiti, ampak čisto prvi občutek je precej dober, je občutek svobode. Morda je to del razloga, zakaj se danes že od jutra dalje desna stran državnega zbora tako silno razburja. Na današnjem glasovanju bomo namreč odstavili ministrsko ekipo, ki je vodila to državo zadnji dve leti in ki je zmotivirala državljanke in državljane, da so se 24. 4., na volitev dan v rekordnem številu teh volitev tudi udeležili. In so povedali, da imajo dovolj, da si želijo alternativo. To alternativo smo v zadnjih nekaj dneh predstavili v Državnem zboru na hearingih in z današnjim glasovanjem jo bomo menda tudi potrdili. praktično vse, kar poslušam tamle z desne tribune, je: socializem gor, socializem dol, socialistični eksperiment. Pa kje je ta vaš socializem? Da me ne razumete narobe, ko bi bilo vsaj res. Jaz si silno želim, da bi v tej državi dobili koalicijsko pogodbo in koalicijski sporazum za socializem. Ampak to, za kar smo se dogovorili v navezi Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, ni socializem. Je pa res, da režemo z obstoječim neoliberalnim statusom quo. Nimamo morda koalicijske pogodbe za socializem, jo pa imamo za solidarno prihodnost. Poglejmo samo na področje zdravstva. To je eno izmed dveh področij, ki ju vidim sam kot prednostno tematiko in nalogo prihajajoče vlade, tudi koalicije v Državnem zboru. V zdravstvu, kot veste, sta za Levico prioritetna projekta ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in odprava popoldanskega dela zdravnikov, ki so zaposleni v javnem sektorju, tako imenovanih dvoživk. Oba projekta sta se stkala kot skupna vsebina v koalicijsko pogodbo v sklopu rekonceptualizacije našega zdravstvenega sistema do leta 2024. Prva prioriteta, za katero bo nastajajoča vlada poprijela, pa je odprava čakalnih dob. Ne zgolj tistih klasično pojmovanih čakalnih dob pri specialistih, ampak – morda celo pomembnejše v tem hipu – čakalnih dob v iskanju družinskih zdravnikov. Imamo 130 tisoč državljank in državljanov, ki v tem hipu nimajo normalnega dostopa do osebnega zdravnika. Absolutno nesprejemljivo za kakršnokoli državo, ki sama sebi reče socialna država. To je prvi projekt, ki smo ga skupaj na zdravstvenem področju očrtali – da bomo javni zdravstveni sistem okrepili, da bomo čakalne vrste skrajšali in da bomo število ljudi brez osebnega zdravnika v dogovoru z družinsko medicino tudi po hitrem postopku skrajšali in število pacientov na posameznega družinskega zdravnika, seveda s primerno stimulacijo dela, tudi povečali. Sočasno oziroma po tem, ko se bodo te spremembe implementirale in začele izvajati, pa bomo pristopili k pogovorom o tem, kako natančno ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in kako bomo prepovedali, odpravili popoldansko delo zdravnikov dvoživk, ki aktivno na svojem delovnem mestu znotraj javnega sektorja ustvarjajo čakalne vrste. Kot rečeno, ta vrstni red prioritet zelo jasno odraža, kako je koalicijski sporazum skupni dokument in skupni vozni red skupne vlade in skupne koalicije. Drugo področje, ki bi se ga v svoji razpravi dotaknil, je področje ministrstva za delo. To je, vsaj kar se mene tiče, jedrno ministrstvo, s katerim Levica prvič vstopa v vlado in aktivno sodeluje v koalicijskem formatu. Mislim, da je prednostni projekt, ki ga moramo prek tega ministrstva izpeljati, naslavljanje draginje, ki nas še kako čaka z dodatnimi podražitvami v jeseni. Na mizi je tako imenovani projekt Enka = minimalka, se pravi izenačitev najnižje osnovne plače z višino minimalne plače, pa seveda pogostejši izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki lahko ne le plače potegne navzgor, ampak tudi državljanke in državljane zavaruje, tudi takrat, ko ostanejo brez dela. Morda pomembnejši kot posamezni projekt je sam koncept, kako mora ministrstvo za delo delovati. Končno smo prišli v tej državi po 30 letih do točke, da se ne bodo aktivisti na terenu proti prekarnosti borili na način, da se borijo proti proti državi. Ne, skupaj z ministrstvom, skupaj z Vlado, skupaj z državo se bomo borili proti prekarnosti. Država skupaj z ljudmi bo šla proti neenakosti in država skupaj z državljankami in državljani bo šla po poti odprave revščine. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Žan Mahnič, pripravi naj se poslanka Monika Pekošak.

vlade ne bom podprl, ker za to nimam mandata. Namreč, v mojem volilnem okraju so stranke desne sredine dobile več kot 50 % glasov. To mi je nekako jasen signal, da so moje volivke in volivci želeli drugačno vlado, in tej volji bom tudi sledil. tudi sledil. Velika razlika je med imenom in vsebino. Se pravi Gibanje Svoboda – svoboda, v imenu beseda svoboda, kaj svoboda dejansko je in kaj ta beseda oziroma ta pojem prinaša. Na nemalo odborih smo videli, kako se je opozicijskim poslancem jemalo besedo, kako se je delilo opomine za stvari, ki so bile še nekaj mandatov nazaj, ko je kljub vsemu imela leva večina besedo tukaj v Državnem zboru, čisto normalne in se nihče ni spotikal ob razprave, ki niso bile nič drugačne kot na prejšnjih hearingih. Nekdo, ki se sklicuje na svobodo, ne bi bilo slabo in verjamem, da si je gospod Golob prebral knjigo Hayeka Ustava za svobodo. Ustava za svobodo je tista knjiga, ki nekako začrta, kaj naj bi svoboda dejansko bila. Glede na to, kar piše v koalicijski pogodbi, in glede na to, kar so nekateri kandidati predstavljali, pa mislim, da gre bolj po poti druge Hayekove knjige, ki se imenuje Pot v hlapčevstvo. Hayek predstavi vse zablode socializma in postavi tezo, da je ekonomska svoboda tista, ki je predpogoj za osebno in vse ostale, tudi politično svobodo. Upam, da bo to svobodo, gospodarsko, osebno, podjetniško, branil vsaj podjetnik te vlade kolega, zaenkrat še poslanec gospod Matjaž Han. Dr. Golob je dejal: »Presenečeni boste nad to vlado,« gledal je nas, »tudi vi.« Dr. Golob, jaz upam, da bo to tako. Ne sodimo vas po besedah, ne sodimo vas po tem, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, sodili vas bomo samo po dejanjih. Poljanska dolina, Občina Gorenja vas - Poljane, kjer živim, je pod vlado Janeza Janše za projekte dobila 18 milijonov evrov. 18 milijonov evrov za različne projekte: vrtec, infrastruktura, mostovi, rekonstrukcije, tudi dom za starejše občane. Sodili vas bomo po dejanjih, ali boste dali ljudem toliko, kot smo jim mi dali v zadnjih dveh letih, ali pa nas čakajo novi davki, nižanje plač, nove birokratske ovire, manj denarja za občine, manj denarja za investicije, manj denarja za asfalt oziroma beton. Ampak pod asfalt oziroma beton jaz štejem šole, vrtce, telovadnice, domove za starejše, bolnišnice, ceste, železniške povezave in tako naprej. Vi ste dejali, vaši koalicijski partnerji, ki so bili prej v opoziciji, so govorili, preveč dajete v beton, več je treba dati v študije za zeleni prehod in digitalizacijo. Sodili vas bomo po tem, ali boste dali za razvoj lokalnih skupnosti toliko, kot je dala Janševa vlada, ali pa boste to vzeli in denar razporedili drugam. Seveda si želim, da bi uspeli z delom v dobro državljank in državljanov, ampak če bi resnično želeli storiti nekaj dobrega, menim, da vsaj enega koalicijskega partnerja ne bi vzeli v Vlado. Ko ste imeli zaključno besedo, ste se spraševali: od kod vam socializem, zakaj ste tolikokrat uporabili besedo socializem? Odgovor je preprost, gospod mandatar. Stranka Levica velikokrat poudarja, kako je naravnana k temu, da pridemo do nekega prehoda med kapitalizmom in komunizmom, se pravi, da pridemo do socializma. Če se ne motim, je tudi kolega Kordiš za govornico takrat dejal, da Levica podpira kolegico Natašo Sukič, ker je pokončna socialistka, za podpredsednico parlamenta. Veste, gospod Golob, mislim, da boste vi kot menedžer, kot direktor, ki je imel glavno besedo v podjetju in se je zgodilo tako, kot je menedžer, direktor, predsednik uprave dejal, hitro slabe volje in boste naleteli na odpor, tako kot smo mi. Na Vladi smo se nekaj zmenili, prišlo je v parlament, Janja Sluga je proti. In ta janja sluga vaše vlade bo Miha Kordiš. Vse se boste lahko zmenili, uskladili in potem bo kolega Kordiš rekel, jok brate, odpade, to ne bo šlo skozi. In boste videli, kakšne probleme boste imeli. Lahko se boste sicer poslužili preglasovanja, ampak jaz Levici napovedujem do konca leta, mogoče do spomladi in slovo od Vlade bo tukaj. Ne morem tudi podpreti te vlade enostavno zaradi tega, kar sem slišal s strani – kako ste vi dejali, politika? – ne strokovnjaka, politika Marjana Šarca, da se boste odpovedali boxerju, da boste enostavno nazaj ustanavljali teritorialno obrambo. Veliko sreče, gospod mandatar, z iskanjem načelnika in poveljnika sil. Mislim, da ni generala ne brigadirja Slovenske vojske, ki bo podprl to, kar je govorila ta koalicija in kar je govorila stranka Levica oziroma potem tudi kandidat. Razen če boste prodali stavbo Morsa, kupili eno kočo tamle na Pokljuki, razdelili kalašnikove, dva sendviča nabornikom in bo to potem slovenska vojska. Niti ne bom podprl tega, kar je govorila kandidatka za ministrico za notranje zadeve, kajti menim, da vse to prinaša nek revanšizem. Bo pa predvsem zanimivo spremljati vašega kandidata za ministra za zdravje. Kajti ko je bila sedaj naša vodja poslanske skupine Jelka Godec predsednica komisije in še zadolžena v Slovenski demokratski stranki za zdravje, je zdaj vaš kandidat gospod Bešič Loredan njej velikokrat pisal maile, pisma, kaj bi bilo potrebno v zdravstvu spremeniti, da bi se stvari izboljšale. Glej ga, zlomka, to, kar je pisal, je kontra temu, kar je, mislim, da včeraj, na hearingu tukaj govoril. Tako da bo zanimivo videti, kaj bo na področju zdravstva. Da pa ne bo vse tako slabo, bom vendarle zaključil z dvema pohvalama. Prva je to, da me veseli, da boste imeli v Vladi tri župane. Če se ne motim Matjaž Han, kolega Arčon in zgrešil. Upam, da to prinaša posluh za lokalne skupnosti in za regionalizacijo Slovenije. Ampak kot smo dejali, besede ne štejejo, štejejo samo dejanja. Tudi v poslanski skupini se vam je danes pridružil župan, eden še ostaja, tako da upam, da bo ta linija vendarle prevladala na pozitiven račun lokalnih skupnosti. Druga pohvala je pa vaša izbira za direktorja Sove.

Sove za namestnika. Menim, da je to prava usmeritev. Sovo smo v dveh letih depolitizirali tudi z njegovo pomočjo. In če bo šlo tako naprej oziroma če bo Sova imela še naprej takšno linijo pod gospodom Kadivnikom, kot jo je imela sedaj, ko je bil on namestnik, je zagotovo tukaj področje, kjer bomo v korist nacionalne varnosti in varnosti nas vseh skupaj lahko sodelovali. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Najprej bi rada vezano na izjavo kolega pred mano povedala, da smo po ustavi poslanci predstavniki vseh državljanov in ne samo svojega volilnega okrožja. Na ravni Slovenije je zmagalo Gibanje Svoboda in tako pač je. Pretekli dnevi so bili zame žalostni in hkrati tudi veseli in optimistični. Žalostni zato, ker se je od nas poslovil Boris Pahor, zavedni Slovenec in zagovornik slovenstva. Gospod Pahor je ob 30. obletnici Slovenije izjavil: »Verjamem, da bolezen, umiranje in zlo ne bodo zmagali na koncu, da ne bodo imeli zadnje besede, in zaupam v moč človeštva.« Te besede so me vodile od prvega dneva vstopa v politiko. Veliki dnevi in optimistični pa so zame zato, ker so se nam s svojim programom v različnih odborih predstavljali kandidatke in kandidati za ministre. Sama sem iz gospodarstva v politiko vstopila letos. Ljudje z območja Domžal, od koder jaz prihajam in kjer je podjetništvo doma, so me mnogi volili kot glas za gospodarstvo. Sama pa se čutim kot glas za vse ljudi in vsi želimo živeti v državi, ki bo vsem nam nudila zavetje, delo, zadovoljstvo in blagostanje. Verjamem v dobro, v pametne, delavne ljudi in s tem pametne odločitve, zato sem bila zadovoljna, da sem kot članica nekaj odborov sodelovala pri potrditvi predstavitev programov ministrskih kandidatov. Razmere, s katerimi se trenutno sooča Evropa, so kritične in zato zahtevajo krizno upravljanje, hitro odzivanje in implementiranje dobrih rešitev. Časa za uvajanje ni in potrebno je začeti takoj, zato smo dokazali, da je vlado mogoče sestaviti hitro in v pravi sestavi. Menim, da bomo imeli vsi veliko dela, ministrice in ministri na svojih področjih, mi pa na svojem, vendar sem optimistična, ker vidim, da se nam obetajo prave rešitve s pravimi ljudmi. Kandidate sem na odborih zelo pozorno poslušala in njihovi odgovori so mi bili blizu. Čas je, da prenehamo poslušati podatke, kako gre naši Sloveniji le dobro in kako visok je BDP. Čas je za odgovorne in premišljene poteze, za preverjene strategije, ki jih uporabljajo uspešne države. In čas je za izstop iz razmišljanja, da živimo v čudežni deželi, ker ne. Vsi mi, državljani in tudi podjetja se moramo zavedati, da gre za družbeni konsenz. Zavedati se moramo, da bomo z vlaganjem v ključne stvari, ki bodo dolgoročno povečale produktivnost, na dolgi rok vsi bolje živeli, zato podpiram kandidata za vodenje finančnega resorja, ki je poudaril razvojno naravnanost, ki bo vodila v povečanje BDP. Da, moramo definirati gospodarske prioritete in naše strateške panoge ter prestrukturirati dejavnosti z nizko dodano vrednostjo. Le dejavnosti z visoko dodano vrednostjo nam bodo prinašale boljše življenje. Absolutno sem za vzpostavitev učinkovitega kontrolinga nad porabo drugih ministrstev, in ja, sem tudi za plačilo zaposlenih v javni upravi po učinkovitosti. Vsega tega smo v gospodarstvu že zelo dolgo navajeni in ne vidim razloga, zakaj se ne bi dalo to uvesti tudi na drugih področjih. Podpiram tudi spremembo dohodninske zakonodaje in se strinjam, da je tu potrebno premišljeno ravnanje. Zakaj? Prav marca sprejeta dohodninska zakonodaja nam letno prinaša kar 180 milijonov dodatnega manka v proračunu in seveda je potrebno natančno preučiti, kaj obdržati od tega zakona. V petih letih, kot predvideva zakon, bi namreč ta manko kumulativno znašal kar 726 milijonov evrov. Na to ni nihče mislil. To je potrebno nekako nadomestiti, a tega prejšnja vlada ni predvidela. Zato je potrebno začeti razmišljati o dvigu dodane vrednosti, kajti le ta bo lahko prinašala visoka izplačila plač zaposlenim. Tudi glede davka na nepremičnine menim, da je dosedanja obdavčitev neustrezna, a to je težava že mnogo let in čas je, da se tudi na tem področju zakonodaja spremeni, da bodo tisti, ki imajo veliko, prispevali v davčno blagajno več. Le na ta način se bomo izognili tako imenovanim naložbam v številne nepremičnine, kar ceno nepremičnin zvišuje. Z ustreznim ukrepanjem pa lahko dosežemo, da bodo stanovanja sčasoma postala dosegljiva vsem in ne le tistim, ki jih imajo viška in jih lahko uporabljajo za investicije. Podpiram tudi urejanje statusa normirancev in prekarcev. Resnično mora biti v tej državi cilj zaposlenost za nedoločen čas in s tem zadovoljni, lojalni zaposleni, ki imajo tako zagotovljeno tudi socialno varnost. Spodbujanje zaposlenih k lastništvu v podjetjih, seveda le za tiste, ki jih to zanima, podpiram. In večno vprašanje, skrajšava delovnega časa – ja, za tiste, ki bodo v podjetju to želeli uvesti. To so novi trendi, ne samo tukaj, tudi v svetu. Tudi zato je lahko delovno mesto za nekatere ljudi bolj privlačno. Zagovarjam večjo povezavo med podjetništvom in izobraževanjem. Naj se mladi med študijskim in šolskim procesom učijo in ostrijo tudi podjetništva skozi prakso, skozi povezanost s podjetji, naj priložnost dobijo tisti mladi, ki si podjetništvo želijo spoznavati in se učiti o tej veščini že med šolanjem. In naj ne bo znanje podjetništva dano le tistim, ki prihajajo iz podjetniških družin. Pokojninska reforma. Glede tega se strinjam, da je potrebno bolj aktivno razvijati drugi in tretji pokojninski steber. In zelo podpiram poenostavitev davčne zakonodaje in uvedbo organa varuha pravic davčnih zavezancev, ki bo bdel nad postopki Fursa in varoval pravice davčnih zavezancev. Za konec bi delila še eno misel glede morebitnega soočanja z novim valom covida, do katerega srčno upam, da ne bo prišlo. Od marca 2020 do aprila 2022 smo za to namenili 5 milijard evrov. Želim si, da se pri tovrstnih izjemnih primerih uveljavljajo dobre prakse, in hkrati upam, da se bomo znebili nekaterih slabih, kot so vrtoglavo visoki dodatki nekaterim zaposlenim. S tem zaključujem in celotni listi ministric in ministrov želim veliko poguma in vztrajnosti. Sporočam vam, da lahko računate na našo podporo. Hvala lepa.

Danes potrjujemo ministre, da končno dobimo vlado. Imamo en paradoks v Sloveniji, imamo predsednika Vlade brez pooblastil in imamo predsednika Vlade z ministrsko ekipo, ki lahko opravlja tekoče posle. posle. Če si oni tekoče posle predstavljajo kot odpiranje pipe in ventilov na vse strani, čemur smo priča v zadnjih 14 dnevih ali pa celo dveh mesecih, se je potrebno vprašati, kaj od tega, kar je sprejela odhajajoča vlada v zadnjih minutah, je zakonito in učinkovito in kaj je tisto, kar hromi javne finance, ki so tako ali tako že krepko podhranjene. Kako bomo pa videli šele takrat, ko bo nova vlada začela delovati, ko bo možno po temeljiti analizi stanja in reviziji videti, kje sploh začeti in kako sanirati nastalo škodo. Ne bi šel naštevat vseh bombončkov, ki ste jih razdelili in komu ste jih razdelili, ker so jih polni mediji. Da se vrnem na podporo ministrski ekipi. Veliko je bilo že predstavljenega o političnih, dejanskih izkušnjah z njihovih področij. Sam bi predstavil kot sodelujoč na zaslišanjih ministrov eno pozitivno vnemo, pripravljenost, da se žrtvujejo za to funkcijo, in da želijo Sloveniji doprinesti eno dobro razvojno pot naprej. Priča smo neverjetnim strašenjem še kar naprej. Mislim, da so državljani pokazali na volitvah, da imajo dovolj tega ustrahovanja. Vi strašite od tu pa do Bruslja in nazaj in še širše, kaj vse čaka Slovenijo, samo zato ker bo nekdo drug vodil to državo in ne vi. In vi govorite o tem, kaj vse je potrebno spremeniti. 30 let sedite v tem parlamentu, 14 let ste bili v vladah in nam novincem očitate izvajanje besede in opozarjanje na stvari, ki ste jih počeli. Ne želim govoriti, da ste naredili samo slabe stvari, tudi veliko dobrih, ampak ste jih s svojim lomastenjem po državi zapravili, zapravili ste svoj kredo. Treba se je vprašati, ali ste delovali kot dober gospodar. Mi dajemo besedo, da bomo delovali kot dober gospodar, da bomo vzpostavili učinkovit sistem odgovornosti, česar Slovenija v 30 letih žal ni uspela vzpostaviti. Veliko odtekanja javnega denarja na vse konce za nepopravljena dela, fiktivne posle, da ne naštevam naprej, prijateljski dogovori, korupcija je zelo razraščena v Sloveniji, na žalost, veliko zgrešenih investicij vse to bo potrebno resno vzeti pod drobnogled in vzpostaviti odgovornost. Retorično vprašanje vsem, ki govorite, kako dobro nam gre. 254 tisoč ljudi živi pod pragom revščine, 295 tisoč ljudi je izpostavljenih revščini in socialni izključenosti in vi s posploševanji žalite vse te ljudi, da so to lenuhi, da so levuharji, da se ne trudijo in da izkoriščajo socialno državo. Ne, dragi moji, socialna država je zapisana v Ustavi, v 2. členu. To je izhodišče, ki ga moramo zasledovati. Mislim, da s tem, ko dobivamo novo vlado, dobivamo normalizacijo razmer, dobivamo na veliko področjih depolitizacijo. Veseli me zeleni preboj, modernizacija, da imamo tudi lokalno izkušene predstavnike v Vladi in v parlamentu, da bodo znali opozarjati tudi na lokalne potrebe ljudi. In če retorično vrnem vprašanje gospodu Mahniču, ki ga ni več v dvorani, če bi gospod premier rekel, da bo delal in skrbel samo za svoje volivce, naše volivce, bi verjetno skočili do stropa ali pa še kam dlje. Zato ne razumem, da lahko poslanec govori, da samo v imenu tistih, ki so glasovali za njega, deluje v tem parlamentu. Sam prihajam iz okraja, kjer je veliko ljudi glasovalo tudi za druge kandidate, in si ne predstavljam dela na terenu, da bom deloval samo v dobrobit tistih ljudi, ki so glasovali zame. Državljani se morajo zavedati – in jaz verjamem, da se bolj zavedajo kot mi – da smo predstavniki ljudstva, vseh v tej državi. Lepo je slišati skrbi poslanskih kolegov, kako jih skrbi za to, da bo nam šlo dobro ali vsaj tako dobro, kot njim, vendar vseeno, tega sprenevedanja, pretiravanja imam že kar dovolj. Govorite o tem, kako podpirate to, kar predlagamo – sicer vse podpirate, ampak na koncu nikoli ne boste dali glasu za, kar je itak morda normalno, razumem demokracijo, opozicija, koalicija. Pa vendar smo včasih v Sloveniji presegali, so presegali okvire te ostre razdelitve, ki jo imamo, za razvojne stvari, za to, kar potrebuje ta država. Strašiti s tem, da bomo hromili gospodarstvo, da bomo jemali delavnim ljudem, to so zgolj jemanja iz konteksta. Vedno vzamete iz konteksta neko stvar in jo predstavite, napihnete in potem v ustvarjanju nekih manter na replay posplošeno servirate vedno in znova. Zadolžitev Slovenije. Ves čas govorite o tej uspešnosti. Treba se je vprašati, zakaj smo se v preteklih dveh letih zadolžili za 8 milijard,

Morda vas skrbi odvzem nezakonito pridobljenega premoženja ali premoženja nepojasnjenega izvora, ki je v naši koalicijski pogodbi nekje na vrhu prioritet. Morda je to tisti strah da bomo jemali tistim, ki ne znajo povedati, od kod so dobili svoj denar in svoje premoženje. Govorite o podjetništvu. Da se vrnem. Zadnjič sem vas pozabil opomniti, vaš minister Vizjak je ukinil Malo šolo podjetništva, zelo uspešen projekt, ki je v šolah spodbujal k podjetniškim idejam. Sam sem bil na njihovi obletnici v Gornji Radgoni prisoten, neverjetne ideje, ki so jih šolarji izvajali, od zasnove do izvedbe, do prodaje na trgu. Je bilo ukinjeno. Demokratizacija, normalizacija razmer je nujna. In če ob tem upoštevamo trikotnik družbene blaginje in ne jemati iz konteksta, da govorimo samo o tem, kako bomo višali davke in nekomu dajali, po možnosti lenuhom, kar vedno znova poudarjate in žalite marsikoga, ki ne more za svoje življenje z delom poskrbeti je treba vedeti, da v trikotnik blaginje, če ne veste, [spadajo] trg, država, družba, tudi civilna družba, ki je za vas nekaj, kar ni vaše, kar podpira to to vlado oziroma to koalicijo. Civilne družbe imamo veliko in je različnih nazorov in se je treba vprašati, katere organizacije civilne družbe ali pa celo ne, ker imajo poseben status, so deležne določenih posebnih posebnih ukrepov tudi z vaše strani pa jih bo verjetno tudi potrebno vzeti pod drobnogled. Želimo si ukrepe, ki bodo motivirali, ki bodo učinkoviti, ki bodo po možnosti imeli multiplikativne učinke na več nivojih, ne samo na posameznem resorju. Zato je tudi pomembno, da je delo v manjših ekipah bolj učinkovito, če so le ti resorji med sabo povezani, sinhronizirani. V preteklosti sem veliko ministrstvi, z njimi deloval pa je bil velikokrat problem komunikacije in prelaganja odgovornosti z enega na drugega. Upam in verjamem, da bomo to premostili. Hkrati bi zaželel vsem ministrom in predsedniku Vlade, da gredo pokončno v ta mandat. Vsem nam poslancem pa, če smo že dobili nalogo, da se preizprašujemo o ponujenih dobrih idejah, da smo pripravljeni, če bodo usklajene z nami, podpirati dobre ideje. Mislim, da lahko pričakujemo podobno z vaše strani, vsaj tega se nadejamo. Če bo to vzajemno delovanje, bomo verjetno tudi v očeh javnosti pridobili več spoštovanja kot predstavniki ljudstva, politiki in v teh svojih službah verjetno delovali v korist ljudi na drugačen način, kot se je to počelo v preteklosti. Ne želim posploševati, želim pa si, da nas ne bi rabilo biti sram glede na nivo razprave, osebnih žalitev in tega, kar doživljamo vsakič znova.

Tretja vlada Janeza Janše nam zapušča najnižjo brezposelnost v zgodovini Slovenije. Zagnan je največji investicijski cikel v naši zgodovini, med drugim imajo mladi zagotovljen skoraj brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz. Na tem mestu hvala vsem dobrim ukrepom in tudi bivšim koalicijskim strankam, ki so pretekli dve leti gradile Slovenijo. Novi vladni ekipi, ki je žal ne morem podpreti predvsem zaradi odtenkov socialistične vsebine vaše koalicijske pogodbe, želim vse dobro. Če bo Vlada uspešno reševala izzive časa, bo s tem uspešna tudi Slovenija. Dobre rešitve, to vam zagotavljam, bomo v naši stranki podprli. Dovolite pa mi, da na tem mestu dodam še nekaj. Ob koncu vašega mandata, če boste realizirali skrajnosti v zapisanem programu svojega dela, srednjega razreda v Sloveniji ne bo več in to bo za stabilnost naše družbe usodno. Slovenski kapital bo izgubljen, najbolj inovativni Slovenci in Slovenke, ki jih ni malo, pa bodo nujno potrebno, posebej v teh zahtevnih časih, dodano vrednost ustvarjali tujim državam. Draga koalicija, volivke in volivci so vam s prepričljivo zmago 24. aprila zaupali odgovorno nalogo. Zatorej s tega mesta: srečno, 15. vlada Republike Slovenije, srečno, Slovenija! Hvala lepa. Hvala, predsedujoča. Spoštovani zbor, spoštovana bodoča vlada! Glede nove vlade gojim velike upe in pričakovanja. Zlasti se nadejam boljših časov za kulturo, kajti kulturno življenje med epidemijo je zamrlo, kulturni delavci in ustvarjalci pa so bili močno prikrajšani in prizadeti. Istočasno je bila kritični kulturi odvzeta beseda, medijem pa svoboda. V resnici je kultura že desetletja ostajala na robu, zapostavljena in podhranjena. Kultura in kulturna dediščina morata biti odprti in dostopni vsemu prebivalstvu, kulturno ustvarjanje pa svobodno, brez meja in brez cenzure. Ne želim živeti v državi, kjer se branje ustave konča za zapahi. Zato pričakujem delovanje vlade v smeri okrevanja in razvoja, vrnitev kulture na njeno vitalno mesto v osrčje družbe, povrnitev ugleda umetnosti in kulturi in vsem njenim snovalcem. Pričakujem moderno, pravično, spodbudno kulturno politiko, ki bo uredila status samozaposlenih v kulturi, oživela civilni dialog, uredila področje medijev, zagotovila varovanje dediščine, prisegala na strokovne vodilne kadre, ki bo vzgajala nove generacije v ljubezni do kulturnega izročila, skratka skrbela za razvoj vseh segmentov, od javnih ustanov, nevladnih organizacij do ljubiteljske kulture in manjšinskih kultur. Naloga nove vlade ne bo lahka, želim pa ji vztrajnosti, modrosti in tudi sreča naj ji bo mila. Besedo ima poslanec Jožef Lenart, pripravi pa naj se poslanka Lucija Tacer. JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim, spoštovani predsednik Vlade! Vlade! Vsaka uspešna demokratična in socialna in moderna država bi dejansko morala delovati transparentno in zagotavljati podjetnikom ugodno poslovno okolje, okolje, in če imajo podjetniki dobro poslovno okolje, ima država potem tudi dobre prilive v proračun in seveda ni problem, takrat ko je, denar deliti. Ta moment je država v kar dobri kondiciji, gospodarstvo je v dobri kondiciji. Nekako se vsi zavedamo, da je predsednik Vlade, torej dr. Golob, v svojem nagovoru ob izvolitvi v Državnem zboru dejal, da bo ljudem dal nazaj upanje, ker bi bili radi srečni in svobodni. Seveda se je tudi zavezal, da bo ministrska ekipa neke vrste biser strokovnosti in transparentnosti in tako naprej, torej da bodo na najpomembnejših in najodgovornejših mestih države Slovenije najbolj sposobni. Še enkrat, tam, kjer so najbolj uspešni in sposobni, tam bodo na teh mestih, bodo na teh mestih, iz tega naslova se potem da v resnici dobiti nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, dobre plače za ljudi, tako da Slovenci ne bomo hlapci.

pri svojem nagovoru še pove, da bodo zagotovili kvaliteto kandidatov za ministre, in poudari še enkrat njihovo kvaliteto, o kateri smo se pa vsi lahko prepričali na na predstavitvah teh kandidatov. Ali to drži, ali smo se res? Namreč, na zadnjih štirih zaslišanjih kandidatov na odborih, kjer sem član,

Tako da verjamem, da so se resnično vsi prepričali, da so ti kandidati najbolj kakovostni, najsposobnejši in tako naprej, kot je ta moment pa tudi prej obljubljal naš mandatar oziroma predsednik Vlade. Ampak vseeno, za poslance Gibanja Svoboda – ko ste že bili izvoljeni v parlament, so vam naredili neke vrste kadrovski vprašalnik, anketo, test, za ministre pa vi niste naredili nič. Sočustvujem s tem, da so vam upali to narediti. Ker če bi vam prej naredili, preden ste šli za poslance kakšen test, bi bilo to sprejemljivo.A danes ste predstavniki ljudstva in je zelo žaljivo, da so vam to naredili. Seveda, ministrov pa niste nič kaj dosti zasliševali. Še Še enkrat k vprašanju za PV in ostale predsednike koalicije, ali je bilo to delo, to kadrovanje narejeno vrhunsko, tako kot se je obljubilo, ali se je na ta mesta dejansko predlagalo najboljše kandidate za ministre. Za to ministrsko ekipo ali pa vsaj tiste, ki sem jih jaz poslušal, bi rekel, da niso vsi slabi, ampak vsaj dva od štirih, ki sem jih poslušal, sta imela zelo medle nastope. Moram reči, da sem razočaran tudi nad nekaterimi vnovičnimi kandidaturami za tiste ljudi, ki niso bili izvoljeni v parlament že leta 2018 in tudi niso bili izvoljeni v parlament leta 2022. V mislih imam M. Šarca in A. Bratušek, ki se nekje v ozadju še skriva. Ampak niste vi tudi ministrica za infrastrukturo v prihodnosti? Ali bodo ti kandidati, ki smo jih omenili, tudi uspešni? Tako nekako bom rekel za gospoda Šarca, na zaslišanju je bil precej melanholičen, brez prave volje za to funkcijo, da bi on dejansko dirigiral generalom. Za to bi pa moral, bom rekel, imeti malo boljši nastop. Danes, včeraj, ko so se mi javljali nazaj oficirji oziroma častniki, vojaki, veterani, vsi so ocenili ta nastop katastrofalno slab. Ni pa noben medij, noben časopis napisal o tem slabem nastopu ničesar. Moram reči, da je mogoče tudi njih malo malo prijel sram, ko so tole drugič še enkrat poslušali. Kritike so bile, izgleda pa tako, kot da bi gospoda Šarca dejansko postavljala Levica, zato da uničuje vojsko naprej, tako kot je bilo, predno

prva leta 2018, ko je dejansko poskušal pa mislil, da lahko sodeluje z Levico, da se bo to izpeljalo do konca, druga, ko je leta 2020 ob ob svoji predaji mislil, da bodo nove volitve. To sta bili dve slabi odločitvi. Kaj bomo mi od njega pričakovali na področju Slovenije, njenega varovanja, se pravi varnosti ali pa tudi nevarnosti, ko se nekje v naši bližini odvija vojna? vojna? Še enkrat. Verjamem, da ne bo vsega tega zvišanja davkov, kot je bilo rečeno, tudi verjamem, da iz te koalicijske pogodbe ne bo uresničenega vsega. vsega. Moram reči, da so nekateri znani ekonomisti, doktorji ekonomije rekli, da je morebitna uveljavitev takšne koalicijske pogodbe receptura za pravo ekonomsko katastrofo. Potem so tu še podjetniki, se pravi Boscarol, Pečečnik in tako naprej, močne kritike na to, kar se je zapisalo. Tako da res upam, da vsega tega ne boste izpolnili. In upam tudi, da ta vlada, ki je bila zelo na hitro postavljena, nekako za vsako ceno, ne bo izgubila kondicije, ki jo ima ta moment naša država Slovenija, ki jo je pridobila dejansko s prejšnjo vlado, torej odlična gospodarska rast, odlični prilivi in najnižja brezposelnost v zadnjem času. Naš volivci in državljani od nas pričakujejo, da bomo še naprej gospodarili z našo državo tako, kot da bi zastavljali svoje premoženje. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Besedo ima poslanka Lucija Tacer, pripravi naj se poslanka Alenka Jeraj. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Poslanke, poslanci! Danes obračamo nov list. Veliko je bilo že rečenega na temo socializma, tudi na manipulativen način, ampak jaz se ne bom spuščala v ideološko bitko. Ker kot sem povedala, danes obračamo nov list in začenjamo novo obdobje v slovenski politiki. Na volitvah smo namreč pokazali, da imamo dovolj politike izgovarjanj, nenehnega obtoževanja ene in druge strani samo za namen, da se ena opcija predstavi kot manjše zlo. Državljani in državljanke Slovenije smo pokazali, da želimo več, da zahtevamo strokovnost, da zahtevamo rešitve in da zahtevamo spoštovanje. To smo zahtevali zato, da se lahko ljudje v naši državi ukvarjamo s tem, kar nas veseli, v čemer smo dobri, in ne čisto ves čas s politiko. To lahko počnemo le, če zaupamo v institucije. Zaupanje v institucije v Sloveniji ni visoko, seveda tudi ko enkrat bo, ga bomo morali ves čas vzdrževati in utrjevati, ampak verjamem, da z ekipo, ki jo bomo danes imenovali, črtamo pot k k temu zaupanju. Najprej zato, ker so v svojih predstavitvah izkazali globoko znanje s svojega področja, ki ga je že orisal vodja naše poslanske skupine na začetku in se ne bom ponavljala. Enako pomembno pa zato, ker bodo vodili politiko prevzemanja odgovornosti za napake, ki jih bodo storili – to je povsem človeško. Ta odnos je bil viden pri predstavitvah in mi je bil zelo všeč, ker je bil iskren. Poleg tega pa bomo gradili zaupanje v institucije tudi s spoštljivim, čeprav ostrim in kritičnim diskurzom v parlamentu. Vesela sem,

tega načela. Včasih malo zaidemo, tudi danes smo že velikokrat zašli, ampak kakor je bilo izpostavljeno, nas je 41 samo v glavni koalicijski stranki, zato nas je veliko, da dajemo pozitiven vzgled. Z ekipo, ki jo bomo danes imenovali, bomo gradili in zgradili zaupanje v institucije in s tem slovensko demokracijo. Ne potrebujejo, da jim zaželimo srečo, le veselo na delo s prevzemanjem odgovornosti in spoštljivim delovanjem. Hvala lepa. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Najprej bom malo pokomentirala nekaj svojih predhodnikov. Kolega Krajnc je rekel, da strašimo vsepovprek. Mi beremo vašo koalicijsko pogodbo in poslušamo to, kar govorite. O tem potem govorimo, razpravljamo in interpretiramo tako, kot ste zapisali ali kot ste povedali. V isti sapi kolega reče, da smo delili bombončke, v naslednjem stavku pa pove, koliko ljudi je na robu revščine. Zato smo delili, zato smo dajali ljudem – ker vemo, da jih je veliko na robu revščine, upokojenci z zelo nizkimi pokojninami in tako naprej. In zato so bili ti dodatki tem ljudem namenjeni, da vsaj malo olajšamo to njihovo pozicijo. Da ne govorim, da smo naredili tudi kar nekaj drugih ukrepov za povišanje pokojnin in tako naprej, ker je veliko teh ljudi v glavnem upokojencev z najnižjimi pokojninami. Kolegica je rekla, da kultura ostaja na robu. V letošnjem letu imamo rekordni proračun za kulturo. Tudi v preteklih dveh letih se je ogromno sredstev namenilo, pomagali smo z zakoni PKP, ampak glejte, epidemija, dobro jutro, ni bila samo v Sloveniji. Tudi v Nemčiji, v Franciji in vsepovsod so odpovedovali koncerte, zapirali gledališča, kinodvorane in tako naprej, muzeje. Nismo bili unikat, kar hočete vi povedati – da smo pač tukaj počeli nekaj, česar nikjer drugje niso počeli. Vemo pa, da v zadnjih 100 letih najbrž nismo imeli podobne situacije, kot je bila ta epidemija covida. Spopadali smo se z njo po svojih najboljših močeh in očitno se nismo slabo, če so nam priznali, da smo drugi najboljši v spopadanju z epidemijo. Sprejeli smo 10 zakonov PKP, pomagali praktično vsem, ki so bili prizadeti, in praktično so bile prizadete vse panoge, od kulture do turizma, gospodarstva in tako naprej. Po bitki biti pameten ni težava. Takrat ko se je stvar začela in zgodila, je pa bilo treba ukrepati in lahko tudi, da dejansko kakšen ukrep ni bil najbolj smotrn in najbolj primeren, ampak vsi smo se učili, ker take situacije še nismo imeli. imeli. Kolegica Sukičeva je govorila, zakaj govorimo o eksperimentu. Zato ker je o tem govoril predsednik Vlade dr. Golob, ki je v svojem uvodnem nagovoru dejal, da želijo ljudem dati upanje na boljšo prihodnost. Mi smo se predvsem trudili zagotoviti to boljšo prihodnost. Vsi upamo, da bo boljše pa da bo dobro, ampak boljšo prihodnost smo želeli dati in smo se za to trudili in na marsikaterem področju nam je to tudi uspelo. Kot rečeno, ljudje želijo boljšo prihodnost, ne pa upanja na boljšo prihodnost. V naslednjem trenutku je gospod predsednik Vlade govoril o eksperimentu v zdravstvu. Če bo uspelo, bo, če ne, bomo pa poskusili s kakšnim drugim poizkusom, seveda če nam medtem sistem ne razpade. Prava pot je nasloviti probleme, ki jih v našem zdravstvu poznamo, analize imamo narejene, tudi predloge rešitev, in kar nekaj teh rešitev smo poskušali urediti urediti že v zadnjih dveh letih, kolikor je bilo to mogoče ob že omenjeni epidemiji koronavirusa, ko so bile vse sile, vse moči usmerjene v reševanje problemov, v reševanje življenj, kar je prinesla epidemija. V koalicijsko pogodbo ste zapisali kar nekaj stvari in koalicijska pogodba naj bi bila nek dokument, v katerega zapišemo neke zaveze. In potem na zaslišanjih in v medijih slišimo nekaj drugega, zdaj pa že slišimo, da boste delali še nekaj tretjega. Tako da vse skupaj deluje precej kaotično. Koalicijska pogodba je sicer neka usmeritev in dokument, v katerega napišeš zaveze, obljube, in potem na koncu mandata tudi odkljukaš, kaj si uspel narediti. Mi imamo občutek, da jo je v večini pisala Levica, kar precej stvari, na katere smo opozarjali, da jih Levica napoveduje v svojem programu, smo potem videli v koalicijski pogodbi. Tako kot mnogi moji kolegi si želimo, da se nje, torej iz koalicijske pogodbe, ne bi uresničilo, ker bi bilo to zelo slabo za nas vse, bilo bi zelo slabo za Slovenijo. Videli smo, kako hitro ste spremenili zavezo, da boste prepovedali popoldansko delo zdravnikov. Hvala bogu, potreben je razmislek, kajti 40 % zdravnikov iz javnih zavodov dela v drugih javnih zavodih, ker bi lahko marsikje oddelke že zaprli, če ne bi iz kliničnega centra prihajali pomagat v bolnico Celje in podobno, radiologi, anesteziologi in tako naprej. Zato je na mestu ponoven razmislek, da ne zapiramo oddelkov, ampak da tisti, ki lahko delajo več, delajo več. V koalicijsko pogodbo ste zapisali bitka za talente da si želite beg možganov spremeniti v kroženje možganov. S tem se seveda strinjamo, samo poti vidimo drugače. Vi pravite, da mladi ne odhajajo zaradi plač, ampak zato ker ker nimajo dobrih pogojev, se pravi zaradi nedostopnih javnih storitev, kot sta javno šolstvo in zdravstvo, in da boste te stvari uredili in potem bodo mladi dolgoročno hoteli ostati v Sloveniji. Istočasno ste napovedali, da boste spremenili Zakon o dohodnini, ki je bil sprejet, in da si želite delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Takih delovnih mest v Sloveniji ne bomo imeli, če ne bomo razbremenili dela. Plače v Sloveniji so nadpovprečno obdavčene, to veste. Evropska komisija nas stalno opozarja na to in tudi obljubljamo, da bomo stvari uredili, pa jih ne. In ker so nižje plače manj obdavčene, je Slovenija bolj privlačna za proizvodnjo in delovna mesta, to so pa ta, ki ne prinašajo visoke dodane vrednosti. Zato to ni prava rešitev. Mi smo z Zakonom o dohodnini naredili en korak v smeri, da to izboljšamo, vi boste s spremembo to Če je delavec na minimalni plači, je strošek delodajalca dobrih tisoč 100 evrov, če pa želi nekega inženirja ali inovatorja plačati s trikratnikom povprečne plače, bo za nakazilo 3 tisoč 315 evrov na njegov račun moral plačati 7 tisoč evrov. Dokler ne bomo teh stvari spremenili, v Sloveniji ne bomo imeli delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Zato upam, saj zdaj ste že napovedali, da se boste s tem ukvarjali januarja, da boste opravili ponoven premislek, malo pogledali številke in

Res pa ponekod dejansko silijo ljudi, da odprejo espe, ker potem nimajo težav z bolniškimi in tako naprej, pri nekaterih poklicih. Tam pa je treba poskrbeti, da ti ljudje ne bodo v takih nesigurnih oblikah. na glavo obrniti sistem, ki funkcionira – poglejte si, koliko imamo espejev v tej državi – najbrž ni ravno na mestu. Na zaslišanjih je bilo še več takih cvetk, ampak kot rečeno, bomo videli, kaj se bo dejansko zgodilo, kaj bo v resnici realizirano. Vlade ne bom podprla, vam pa želim uspešno delo in da sprejmemo res take stvari, take rešitve, ki bodo dobre za Slovenijo.

Spoštovana kolegica Jeraj! Vem, da ste zelo vešči besede, vendar očitno niste zelo dobro poslušali. Jaz nisem problematiziral vseh ukrepov PKP, tistih, ki so bili usmerjeni direktno do ljudi, sploh ne, in za spodbude gospodarstva, za dobro kondicijo gospodarstva, to ni bil problem. Jaz sem problematiziral »last minute« ukrepe, če prevedem ukrepe v zadnjem času, v zadnjih dveh mesecih oziroma mesecu, odkar ima ta vlada opravljati samo tekoče posle. [Glede tega,] kaj vse si vi predstavljate pod tekoče posle, bomo pa itak, sem rekel, naredili analizo vsega, kar je bilo storjeno, obljubljeno po takih in drugačnih pogodbah, od kadrovanj do višanj plač, do finančnih spodbud izbrancem in tudi nekaterim posameznikom, mogoče organizacijam, ki premorejo veliko premoženja. Sam sem recimo že izpostavil na odboru za socialo problem nagrad za delo rejniškim družinam, ki se v 10, letih niso spremenile za 10 evrov, in rejniške družine svoje delo opravljajo za 140 evrov na mesec 24 ur na dan. Vsi gluhi za naše pobude več mandatov. Upam, da bomo tudi take stvari spreminjali in da res pride denar do ljudi. Ker vsi ukrepi, tudi v PKP-jih, pa niso bili smiselni, niso bili ciljno usmerjeni, nimajo učinka. Jaz sem govoril, da morajo biti in da si bom prizadeval, da bodo učinki naših ukrepov učinkoviti, da bodo imeli dober vpliv na blaginjo ljudi in da bodo imeli multiplikativne učinke. To je vse. Problem je pa samo v teh tekočih poslih, ki jih opravljate na nezakonit način, to si upam danes trditi in te stvari bomo postavili pred odgovornost. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: K besedi kot zadnjega razpravljavca vabim poslanca Ferenca Horvátha.

Razmere po svetu, v Evropi in posledično tudi v Sloveniji nekako nakazujejo, da se bomo v tem mandatu soočili z mnogimi izzivi različne narave, zato mislim, da je na nas velika odgovornost, nas vseh, da bomo tem izzivom skupaj kos. Kot poslanec madžarske narodne skupnosti sem podpiral gospoda Roberta Goloba za predsednika Vlade, zato je tudi logično, da bom podprl njegovo kandidatno listo za ministrice in ministre. Delovanje naše skupnosti je zelo razvejano in zajema celotno družbeno paleto, tako da je sodelovanje z Vlado in vsemi ministrstvi izrednega pomena. Kot sem že na pretekli seji povedal, je Slovenija lahko ponosna na ustavne in zakonske rešitve glede avtohtonih narodnih skupnosti, zato bi se rad še enkrat zahvalil vsem vladam v preteklih 30 letih, da so s pozitivnim pristopom skrbele za obe avtohtoni narodni skupnosti v Sloveniji. Potrebno pa je tudi dodati, da velikokrat obstaja razkorak med ustavnopravnimi normami in uresničitvijo le-teh v vsakdanjem življenju. Naša skupnost in seveda posledično tudi narodnostno mešano območje ima pred sabo še veliko izzivov in veliko zastavljenih ciljev, ki jih želimo skupaj doseči, zato želimo z ustreznim dogovorom o sodelovanju nadaljevati že pričete projekte in nadaljevati z novimi, ki niso pomembni le za obstoj naše skupnosti, ampak dejansko tudi za celotno regijo ter prepoznavnost in razvoj Prekmurja. Prekmurje v mnogih statičnih podatkih še vedno zaostaja za razvitejšim delom države. Tudi ta razkorak je potrebno zmanjšati. Velikokrat pa imam občutek oziroma sem imel občutek, in temu bi verjetno mnogi rojaki pritrdili, da je oddaljenost med Prekmurjem in Ljubljano velikokrat večja v miselnosti in pristopih odgovornih v glavnem mestu kakor v kilometrih. Kar pa seveda ne pomeni, da ne bi bilo potrebno zgraditi infrastrukture. Ravno obratno. Kaj želim in pričakujem od novih ministric in ministrov? Predvsem jim želim veliko uspešnega dela in dobro sodelovanje. Pričakujem tudi, da bomo z dobrim in aktivnim sodelovanjem že omenjeni razkorak med ustavnopravno ureditvijo in dejanskim stanjem ustrezno in primerno zmanjšali. Želim si, da bi imeli posluh za naše probleme, za probleme naše skupnosti in da stavka, ki sem ga v preteklih štirih letih največkrat slišal od mnogih uradnikov, poudarjam, uradnikov, da za določena vprašanja nimamo pravne podlage, sploh ne bi več slišal. Mimogrede naj omenim, da je bil ta stavek največkrat popolnoma neutemeljen in se je vedno našla pravna rešitev. Želim si seveda tudi, da bodo ministri ter tudi predsednik Vlade podpirali naša skupna prizadevanja s porabskimi Slovenci, s katerimi smo v preteklih letih na mnogih področjih orali ledino na področju sodelovanja med Slovenijo in zamejskimi Slovenci. Med drugim imamo sklenjen dogovor, ki smo ga pred 10 leti podpisali v navzočnosti obeh predsednikov, v teh 10 letih smo ga napolnili z mnogimi vsebinami. Seveda se zavedam, da je vprašanje avtohtonih narodnih skupnosti zelo specifično in hkrati tudi občutljivo področje tako s formalnopravnega kakor tudi s političnega vidika, zato je konstruktiven dialog zelo pomemben, na kar sem seveda tudi sam kadarkoli pripravljen. Kar je še potrebno poudariti, projekti, ki so namenjeni za obstoj obeh avtohtonih narodnih skupnosti, niso projekti le za nas, temveč za celotno območje, na katerem živimo, saj pri svojem delu nikoli nismo in niti v bodoče ne želimo nikogar izključevati. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprav, v katerem dobi besedo še predsednik Vlade dr. Robert Golob. Prosim. DR. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem za današnjo razpravo. Tisto, kar je danes pred nami, ko smo vsi v pričakovanju zaprisege moje, naše skupne ministrske ekipe, je dejansko vprašanje, ki ste si ga vsi zastavili tudi v debati: Ali bomo začeli delati takoj in ali bomo pri svojem delu uspešni? To vprašanje si zastavljam tudi jaz vse od 24. 4. Ali bomo uspeli sestaviti tako ekipo, najprej v parlamentu, potem na Vladi, da bomo upravičili pričakovanja? Danes govoriti o zaupanju je absolutno prezgodaj in bi bilo tudi neprimerno. Lahko pa govorimo o upravičenju pričakovanj. Če se navežem na eno od debat, eno od retoričnih vprašanj poslanca Mahniča, mislim da, kaj pa je svoboda. Raje kot da bom poskušal brati knjige in sam interpretirati, kaj je svoboda, bom povedal, da je svoboda nekaj, kar so si ljudje izbrali 24. 4. Za njih je svoboda žal, za vas žal, vse tisto, kar vi niste in kar vaša vlada ni bila. Zato so izbrali pot s sloganom svobode nekoga drugega. Filozofija je super stvar, ampak vsak dovoljuje, da si jo vsak po svoje interpretira. Tudi ljudje so zelo jasno interpretirali, ne filozofsko, ampak občutek in pričakovanja do svobode. To ni najpomembnejše za danes, se mi je pa zdela ta razprava zanimiva in zato sem se nanjo odzval. Vlado in ekipo, ki bo danes prisegla, si upam trditi, zaznamujeta dve stvari. Ena je ta, ki je bila že izpostavljena, to je raznolikost. Dejansko nas raznolikost bogati. Dejansko nas bogati. Vse skupnosti, ki so raznolike in nehomogene ali po razmišljanju ali po čemerkoli drugem, so bogatejše. To, da danes sestavljamo vlado, ki je v marsičem zelo zelo raznolika, je zame izjemna priložnost in je tudi načrtno tako sestavljena, ker želimo imeti čim boljšo vlado, zato da bomo naslovili vse te izzive, ki nas čakajo. Druga točka, ki sem jo že omenil pa jo bom poudaril še enkrat, je uravnoteženost. Ravno ta uravnoteženost, da imamo predstavnike, ki razumejo lokalno skupnost, in tiste, ki razumejo mednarodno skupnost, imamo tiste, ki poznajo delo parlamenta, in tiste, ki poznajo delo izvršne oblasti. Ravno ta uravnovešenost in uravnoteženost je tista, ki nas navdaja, da bomo lahko vse probleme enakovredno obravnavali. Ne samo nekatere, ne samo en del, ki smo ga mogoče v preteklosti kot posamezniki bolj zasledovali, ampak da jih bomo kot ekipa naslavljali celovito. Ker v teh kompleksnih razmerah v svetu delovanje v vrtičkih, silosih, omejenih na posamezno področje, ne daje več pravih rezultatov. Edino čezresorsko in multidisciplinarno delovanje lahko v teh razmerah daje rezultate, ker so vsi izzivi, s katerimi se srečujemo, v resnici medresorski, čezresorski, niso omejeni na eno posamezno področje, ampak so bistveno širši. In zato potrebujemo to raznolikost. Čisto za konec, ker je bila sprožena tudi dilema, ali nam je verjeti na besedo ali nas ocenjevati po rezultatih. Dajte nas ocenjevati po rezultatih. 3. junij je tudi prvi napovedani cilj po zmagi. Dva cilja smo napovedali do zdaj. Napovedali smo zmago na volitvah. Ste nam verjeli? Vi ne, ljudje pa ja. Smo napovedali, da bomo imeli vlado najkasneje 3. junija? Ste poskušali vse? Pa kljub temu smo – kaj? Sami sebe presegli. Ocenjujte nas po rezultatih. In ja, vedno bomo imeli rezultate, ki se bodo vam mogoče zdeli v zvezdah, nam se bodo pa zdeli edini pošteni. Cilji bodo vedno ambiciozni in nikoli se jih ne bomo ustrašili. Odgovornost sprejemati – zagotovo, tega ne skrivamo. Ne samo sam, vsak minister je dobil opolnomočenje, da si je sestavil svojo ekipo. Ne zato, da ga bomo spotikali, kot je bila praksa v kakšni drugi vladi z vsiljenimi sekretarji. Vsak je opolnomočen in sprejema odgovornost za svoj resor in vsakega bomo ocenjevali po rezultatih, ne po političnih vatlih. In še to. Zelo mi je bilo všeč, da ste nas nekateri celo pohvalili, tudi kadrovske izbire. Kot boste videli še danes zvečer, bomo delovali hitro in odločno in vse izbire bodo enako strokovne, tudi tiste, ki vam ne bodo všeč, ker se bomo striktno držali, da tam, kjer najdemo kandidata iz sistema, strokovca, bo dobil prednost. To je tisto, kar sem napovedal pred volitvami. Sem pa napovedal tudi to, kar vam ne bo všeč – da bomo revidirali vse škodljive posle, vsa škodljiva kadrovanja, napredovanja, pogodbe. Kadrovali bomo pa strokovno in začeli bomo takoj in izjemno učinkovito. Kar računajte, da bo vsaj tako učinkovito, kot je bilo učinkovito sestavljanje te vlade. Ne bomo čakali.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 Ugotavljam, da interes je. Naj opozorim še to, da če želi razpravljati tudi predsednik Vlade dr. Robert Golob, prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobite besedo kot zadnji. Sedaj pa začenjamo prijavo. Prijava poteka. Prijavljenih je pet razpravljavk in razpravljavcev. Pet minut ima vsak od vas na voljo za razpravo. razpravo. Prva bo razpravljala poslanka Lena Grgurevič, pripravi naj se poslanec Aleš Rezar. Hvala lepa. Ne bom dolga. Glede na to, kako poteka danes razprava, bom razglabljanja kolegov iz SDS malce dopolnila in tudi korigirala.

hiši sedijo v vaši partiji, na čelu z vašim predsednikom Vlade. Se pravi sicer bivši komunisti, ampak glede na to, kako jih označujete, označujete s sicer bivšim nacistom in fašistom svojega predsednika Vlade, gospoda Zvera, da ne naštevam dalje gospoda Gorenaka. Toliko. Da nadaljujem.

je to v nasprotju s poslovnikom. Torej, govorite o tem, da menite, da vam je kratena svoboda, ker se ne držite poslovnika in ste opomnjeni. Svoboda ne pomeni to, da delamo, kar želimo. Svoboda je omejena s svobodo drugega, predvsem pa je omejena z ustavo, z zakoni, pa tudi s Poslovnikom Državnega zbora. V tej hiši je pač čas, da se bomo začeli držati tudi poslovnika. Pri tem bom še povedala, gospa Furman, ki ste nas prej po štirih letih, mislim, da ste štiri leta poslanka, poslanka, vzvišeno in vehementno učili o tem, kaj določa poslovnik. Navajam 69. člen: »Poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika (postopkovno vprašanje),« ali predlog, »da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.« To je povsem jasno. Ker sem članica Komisije za poslovnik, bomo tistemu, ki ni jasno, to tudi razložili. Ta določba je tukaj zato, da ravno omeji kršitve poslovnika. To je njen namen. je njen namen. Bom še to za zaključek povedala. Vem, da je pred nami ogromno dela, ker je bila politika v zadnjih 30 letih absolutno preslabo vodena in državljanke in državljani doslej nismo imeli politike, kot si jo naš narod zasluži. Verjamem, da je nova vlada že stopila na drugačno pot, na novo pot, takšno, kot smo jo podprli pred 30 leti, ko smo dobro vedeli, katere so tiste univerzalne vrednote, ki so naš narod takrat združile. Tega si želim, na to upam, zato sedim tukaj. Verjamem, da je prav gospod predsednik tisti, ki bo nas kot ekipo, Vlado, tudi nas poslance in vse državljane in državljanke uspel na tej poti voditi združene in v slogi. Hvala.

ni niti poslanec. Zakaj omenja dr. Zvera, ki tudi ni poslanec? Žali v bistvu člane Slovenske demokratske stranke, jih označuje z besedami fašizem, ne vem, kaj vse. Lepo prosim, če jo vprašate, koga v bistvu misli. Ker, še enkrat, dr. Gorenaka ni tu, dr. Zvera tudi ne, tako da ta zmedeni nagovor je samo dokaz, da gospa niti ne ve, da sedi v Državnem zboru in da je tudi s strani Svobode prišlo jasno sporočilo na začetku, na prvi seji Državnega zbora, da bodo v tej dvorani potekale spoštljive razprave in da se ne bo žalilo osebno, torej ad personam. Tako da lepo prosim, če jo lahko opomnite, da naj govori o poslancih, če že, in da naj ne žali dotičnih oseb, ki niti niso tukaj. SUKIČ: Spoštovana poslanka, saj veste, da ste malo zlorabili postopkovni predlog. To ni bil postopkovni predlog. Postopkovno je treba ukrepati v skladu s poslovnikom, tako da jaz poslanke gotovo ne bom ničesar spraševala. Ste se pa izrazili in ste malo zlorabili ta postopkovni predlog, da ste lahko izrazili to svoje mnenje. Še en postopkovni predlog. Izvolite. Še enkrat, predsedujoča, prosim, da kolegico opozorite na to, da v Državnem zboru ne sedi dr. Gorenak, ne sedi dr. Zver in naj govori o poslancih, če že ad personam nekoga naslavlja, naj tiste poslance, ki sedijo tukaj. Gospa očitno niti ne ve, kdo so poslanci v Državnem zboru. Moj postopkovni predlog je torej, da ji poveste, če že ne, da jo boste vprašali, potem pa, da ji poveste, da dr. Gorenaka in dr. Zvera ni med poslanci. Hvala. Spoštovan kolegica, to ste ji pravkar vi povedali, že drugič. Naj povem, da ste tudi sami danes večkrat razpravljali o ljudeh, ki jih ni tukaj, pa nismo uporabljali teh opominov ali kakorkoli. Še kdo postopkovno? (Da.) Izvolite. Hvala lepa. Poslanka Grgurevič, če se ne motim, ste pravnica po izobrazbi, tako da veste, da se poslovnik bere v celoti, ne samo v členih, ki vam ustrezajo. Citirali ste 69. člen. Ja,

Spoštovane poslanke in poslanci, sploh tisti, ki ste že dlje časa v Državnem zboru, dobro veste, da je postopkovno vprašanje vprašanje v zvezi z uporabo poslovnika in nič drugega. Vse to, kar zdajle izvajate, so pač zlorabe postopkovnega vprašanja. Prosim, da je tokrat pa res postopkovno. Izvolite. in kateri členi poslovnika se za to uporabljajo in kdo lahko po poslovniških določilih odvzame vmes besedo poslancu, ki je razpravljal. Hvala. Spoštovana kolegica, se boste kar vi morali nasloniti in mi povedati, na katere člene poslovnika se naslanjate v svoji zahtevi, kajti to, kar počnete, je enostavno zloraba postopkovnega predloga.

Hvala za besedo, predsedujoča. Danes smo med drugim slišali, da bo opozicija glavno zrcalo. Prej bi rekel, da je samo popolno nasprotje, definitivno, kar se tiče vrednot. Verjamem pa, da bo tako tudi pri vseh predlogih in zakonih vedno in povsod a priori ter konstruktivno proti, četudi brez raziskav in posebnega vedenja. Kar sem danes poslušal, je v glavnem plehko leporečenje, se sliši lepo, ampak samo vam in morda nekaterim vašim podpornikom. Je pa vaša največja vrlina vzeti besede povsem iz konteksta, jih prikazati negativno, prav tako nimate prav nobenih težav s prirejanjem povedanega in navajanjem laži. Ponosen sem, da bomo v naši stranki lahko organizirali, glede na vrline se pa sprašujem, kje bi človek lahko uporabil katero izmed vaših naštetih vrlin. Žal ideje ne najdem. Se mi pa zdi, da ste si med kolegi zelo podobni, ne samo po vrednotah, ampak predvsem po vrlinah. Slišali smo tudi, da se ljudje bojijo nove vlade. Ne vem, kje se vam je pretrgal stik, saj ljudje ne bi izvolili Gibanja Svoboda, če bi se nas bali. Veste, ob takšnih izjavah izpadete še kako smešno. Morda ste pa želeli le reči, da se ljudje bojijo odhajajoče vlade, s čimer se vsekakor strinjam. Prav tako ne vem, od kod ste interpretirali zvišanje davkov in nižanje plač. Morda to izvira iz zamere, ker ne bomo podprli zakona, ki razbremenjuje najvišji dohodkovni razred, najnižjim pa posmehljivo deli drobtine. Zelo zanimivo se nam zdi, da nas je gospa Šimenko pohvalila glede izbire po njihovem vsaj polovice kompetentnih ministrov, ki so nov obraz, nov veter, v isti sapi pa nas pokara nad izbiro znanih političnih obrazov, sami ste pa vedno predlagali znane in utečene politike za ministre. Ta distinkcija je zelo kontradiktorna. Kakor tudi izvaja gospod Mahniča, ki je rekel: »Sodili vas bomo po dejanjih.« A vseskozi imam občutek, da ne zgolj sodijo, ampak obsojajo kar na zalogo. »18 milijonov za projekte.« »Ali boste ljudem dali toliko kot SDS?« Skrbi vas »manj za beton, manj za občine«. Pa za božjo voljo, po predvolilnih panojih in oglasih sem mislil, da je že vse zgrajeno, da v Gibanju Svoboda ne bo kaj graditi! Zaznavam tudi neverjetno jezo nad Levico v koaliciji in vas povsem razumem, vašo jezo, morda celo strah nad tako močno koalicijo. Komaj nekaj glasov od ustavne večine. Se mi pa zdi, da celo doživljamo nekaj novega, in sicer da bo med opozicijskima strankama kmalu slišati »jok brate, odpade«. Koča na Pokljuki s kalašnikovi, Pingo sokovi in sendviči – pri tem si ne morem pomagati, zelo neprimerno, ampak preveč simbolike, ki spominja na postroj na Trstenjakovi. Bi pa gospodu Mahniču izrekel tudi eno pohvalo, in sicer to, da v nagovoru ni bil predolg. Verjamem pa tudi v to, da moramo ljudje stalno stremeti k napredku. Za konec bom rekel samo še to. Laž ima kratke noge, in kdor laže, ta krade. To sta dva slovenska pregovora, mimogrede. Hvala. Besedo ima mag. Urška Klakočar Zupančič, pripravi naj se mag. Branko Grims. Zdaj bi pa prosila za pozornost, ker vidim, da se klepeta vsepovsod. Takole vam bom povedala. Nujna, nujna je hitra sestava vlade. Veste, zakaj? Ker je nujno, da čim prej odide obstoječa vlada, ki je namerno, vedoma kršila človekove pravice, kar je povedalo Ustavno sodišče v več odločbah, in to zelo jasno. Gospod Mahnič, obsojam vaša izvajanja na zaslišanju gospe Tatjane Bobnar. Veste, kaj ste rekli? »Razhajkal bom protestnike, ki so kolesarili in protestirali.« Pravica do protesta, gospod Mahnič, je ustavna pravica. Ustavna pravica. Nihče, najmanj pa vi, gospod Mahnič, ne boste razganjali protestnikov, ki izvršujejo svojo ustavno pravico. Da ne bo pomote, nihče ne bo razganjal protestnikov, če ne bodo zelo konkretno fizično nasilni, tudi pod prihajajočo vlado. Obljubljam, dr. Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendreki ali kakorkoli drugače. Pozivam novo ministrico za pravosodje, da takoj sprejme ustrezne ukrepe, da se ustavijo postopki zoper protestnike, vsi, tako prekrškovni, kazenski kot civilni. Ker so neustavni. Gibanje Svoboda je nastalo zaradi zavržnih, nezakonitih in neustavnih ukrepov te vlade Nastalo pa je tudi zato, ker je imela odhajajoča vlada izrazito sarkastičen in ciničen odnos do ljudi. In veste kaj? Ljudje so ji dali košarico. Naj se nikoli več v tej državi ne ponovi, da bo oblast dvignila roke nad svoje lastne državljane – ker jih je. In naj se nikoli več ne tepta pravna država in naj se nikoli več ne teptajo človekove pravice, ker so naši predniki kri dali zanjo. Ja, smejte se, gospa Furman, kri so dali zanjo. Veste, še nekaj bom povedala. Zdaj bom pa naslovila osebo, ki je tukaj ni, pa bi lahko bila tukaj, ima vso pravico biti tukaj. Jaz se strinjam, da se ne govori o ljudeh, ki jih tukaj ni, če niso poslanci. Gospo Janez Janša, verjamem, da me gledate. Če menite, da vam kot predsedniku Vlade, zdaj odhajajočemu, gre pravica, da zaplinjate ljudi, da jih poklicno degradirate, ker se ne strinjajo z vami, da jih pošiljate v psihiatrične bolnišnice, da javno ker mene ne zanima, kaj on dela v zasebnosti, kaj govori – žalite ljudi z vsem, kar vam tisti trenutek pade na pamet, vam jaz, jaz, bivša okrajna sodnica in popolna novinka v politiki, povem, ne, nimate te pravice. Nimate je. Spoštovani mandatar, spoštovane bodoče ministrice in ministri in Slovenija, srečno! Hvala.

Hvala, podpredsednica. Uporabil bom vašo dikcijo, ki jo vi večkrat uporabite, in sicer bi vas prosil, da kolegico opozorite, da ne zavaja. Kolegica, vi ste bili tukaj, ko je bilo to zaslišanje. Jaz sicer mislim, da je bil ta nastop vrhunski, in če bi ga gospa lahko ponovila, naj ga še nekajkrat ponovi. Ampak spominjam se, 2014–2018 je ravno tako sedela tukaj ena sodnica, Jasna Murgel. Mislim, da se je danes nihče več ne spomni … PODPREDSEDNICA NATAŠA gospa bivša sodnica ne pozna ustave. Tudi sam zagovarjam proteste, ki so v skladu z ustavo in v skladu z zakoni.

da gospo opomnite, naj ne zavaja in da naj njena razprava ne bo v neskladju z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Zakon veleva, da je vsak protest potrebno prijaviti. Ne kolesarski ne drugi protesti, gospa bivša sodnica, niso bili prijavljeni. Spoštovani poslanec, niste mi citirali člena poslovnika, po katerem naj bi kakorkoli opomnila. To pač ni postopkovni predlog. Ker pa ste me pozvali, ker sem bila sama na tej seji, moram reči, da ste decidirano izjavili, da bi vi to že takoj razhajkali, te kolesarje. To ste pač izjavili, to smo vsi slišali, da bi bili vi očitno bolj učinkoviti pri tem, kot sta bila minister Hojs s svojo ekipo pa generalni direktor policije dr. Olaj. dr. Olaj. Mislim, da se je še poslanka kolegica Jelka Godec prijavila k postopkovnemu predlogu.

na to, da je sedaj točka, tik pred glasovanjem smo, Lista kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije. Meni je zelo žal, da so takšni govori, ki so, bom rekla, že v mimiki, in govoru, zelo sovražni. In da govorijo o tem, da je nekdo zaplinjal ljudi, je zelo slaba popotnica za novo vlado. Danes in sedaj bi morali govoriti o tem oziroma sem vsaj pričakovala s sredinske strani govore o tem, kaj bo ta vlada naredila, kako bo delovala, in ne takšnih sovražnih govorov. Zato lepo prosim, Zato lepo prosim, da vse poslance, ki uporabljajo takšen sovražni govor, opozorite, da v Slovenski demokratski stranki tega v Državnem zboru pač ne bomo dopuščali. Najlepša hvala. Torej naprošam poslanca mag. Branka Grimsa, ki je pravzaprav pred predsednikom Vlade zadnji razpravljavec, da se drži, tako kot je predlagala njegova kolegica, tega, da razpravlja striktno o ministrski ekipi, ki jo bomo kmalu potrjevali. (PS SDS): Hvala za besedo. Točno toliko se bom držal poslovnika kot predsedujoča, tako da ni problema. Spoštovani gospod mandatar, v zaključnem govoru ste poudarili, različnost nas bogati in raznolikost potrebujemo. Zagotovo se z obema stavkoma v celoti strinjam, da se bolj ne bi mogel. Vendar da pride do izraza različnost, da pride do izraza raznolikost, ki bogati, po vaših besedah, je prvi in osnovni pogoj svoboda javne besede. In zaradi tega vas sprašujem, kako naj pričakujemo demokratično soočenje mnenj, če vaša predlagana ministrica za digitalizacijo najprej napove preganjanje vseh oblik sovražnega govora, ki mimogrede sploh ni zakonsko definiran, kar pomeni, da je to prepuščeno tistemu, ki to interpretira, in v praksi vsi vemo, da je za nekatere resnica najhujša oblika sovražnega govora, in to nas zagotovo mora vse skrbeti. Ko sem na primeru tako imenovanega preverjanja dejstev oziroma fact-checkinga, kot se temu popularno reče, na lastni izkušnji prikazal, povedal, da je bila druga svetovna vojna začeta s kolaboracijo socializma in nacizma, skupnim napadom na Poljsko in da je bila zato prvi dve leti vojna za Evropo tako uničujoča, je bilo takrat razglašeno, da lažem. S takim fact-checkingom, ki torej ni nič drugega kot oblika ideološke cenzure, je predsedujoča takrat posredovala in mi poskušala presekati besedo. Tudi to uveljavljanje dvojnih meril, poseganje v besedo, kadar to ni utemeljeno, zagotovo ne priča o neki demokratičnosti. Kje sta potem tukaj tista različnost, ki nas bogati, in raznolikost, ki jo potrebujemo? Samo v demokratičnem soočanju mnenj, tudi kadar so iskriva, tudi kadar so provokativna, če želite, se se lahko poišče optimalne rešitve. Točno iste stavke boste našli v vsakem učbeniku ustavnega prava kot definicijo svobode govora. Svoboda govora je lahko omejena samo takrat, kadar posega na področje Kazenskega zakonika, pa še tam mora biti to izredno točno in precizno definirano, da ne pride do zlorab, kajti sicer se vsaka demokracija spremeni v totalitarizem. Tisto, ko ste poudarili, da različnost nas bogati in raznolikost potrebujemo. Ta se izraža še na en način. Ljudje nismo enaki, ne delamo na enak način, nekateri pač trošijo, drugi varčujejo, nekateri gradijo za svoje družine. Zato je še kako upravičena skrb, ki sem jo izrazil že danes, pa še mnogi drugi kolegi tudi, ker napoved vašega ministra za finance je ne samo, da bo uvedel nove davke, ne samo, da bo dvignil davke, ampak da bo celo prvo koleno, se pravi neposredno dediščino in darila znotraj iste družine, že obdavčil. Veste, kaj to v praksi pomeni? Tisto, kar je oče gradil za otroke, tisto, za kar so se odrekali, cele generacije, zato da bi naslednje bolje živele, hočete vi zdaj zagrabiti, odvzeti, iztrgati tem ljudem in, ne vem, dati najbrž tam nekim nevladnikom v tovarni Rog, da bodo mogoče napolnili še kakšnih sedem kanistrov z odpadki, tako kot takrat, ko jih je Mestna občina Ljubljana potem vozila ven. To vsekakor ni prihodnost Slovenije, kakršno si Slovenija zasluži. Zato je naša skrb upravičena. Zato ker je danes tudi, kdor ne ve, dan družine in zaščite otrok, me zelo skrbijo napovedi o tem, kako boste uvajali ideologijo spola v šolah in ostale oblike kulturnega marksizma, in to celo kot obvezno. Zelo me skrbi, kako pravite, da boste uničevali zasebno lastnino s siljenjem ljudi na isti imenovalec, s progresivnimi davki čez vse mere. To je ravno v nasprotju s tem, kar ste rekli, različnost nas bogati. Siljenje ljudi na isti nivo je socializem, ampak na koncu se vsak socializem konča s polomijo v revščini. Tisto, kar me skrbi, je napoved uničevanja vere in tradicije z nadzorovanjem cerkev, z zaničevanjem narodne kulture, narodne glasbe, z napovedjo uničevanja naroda v celoti, multikulti, podiranje zaščitne ograje. Tisto, kar me skrbi, je uničevanje države, ki jo napoveduje uničenje vojske, nerazumevanje sploh tega, kaj pomeni kolektivna obramba, ki je sestavni del mednarodnih pogodb, ki Slovenijo zavezujejo, kaj pomeni za državo svobodno soočanje mnenj, o čemer že itak govorim, napovedi cenzure. Vse to nas skrbi, gospe in gospodje. Tega si Slovenija ne zasluži. In tisto, kar me najbolj skrbi, je to, da vse tisto, kar so levičarski mediji krivično očitali vladi Janeza Janše

V skladu z 232. členom Poslovnika Državnega zbora se o imenovanju ministric in ministrov glasuje tako, da se glasuje o listi kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre kot celoti. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: Državni zbor imenuje Sanjo Ajanović Hovnik za ministrico za javno upravo,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 Danijela Bešiča Loredana za ministra za zdravje, mag. Tatjano Bobnar za ministrico za notranje zadeve, Klemna Boštjančiča za ministra za finance, Uroša Brežana za ministra za okolje in prostor, Tanjo Fajon za ministrico za zunanje zadeve, Matjaža Hana za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, dr. Aleksandra Jevška za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, mag. Bojana Kumra za ministra za infrastrukturo, Luko Mesca za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Igorja Papiča za ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Emilijo Stojmenovo Duh za ministrico brez resorja, pristojno za digitalno preobrazbo, Marjana Šarca za ministra za obrambo, Ireno Šinko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Dominiko Švarc Pipan za ministrico za pravosodje in dr. Asto Vrečko za ministrico za kulturo. Glasujemo o predlaganem sklepu.

Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri Vlade Republike Slovenije imenovani. Ministrice in ministre vabim, da v dvorani zasedejo sedeže, namenjene vladi. Prosim.

Doletela me je čast, da ministricam in ministrom Vlade Republike Slovenije čestitam k imenovanju in jim želim uspešno opravljanje ministrske dolžnosti. Prosim novoimenovane ministrice in ministre, da v skladu s 113. členom Ustave Republike Slovenije prisežejo pred državnim zborom. Prva bo prisegla Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo. Prosim.

Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.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

Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Sledi Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Naslednja je mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve. Prosim. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Naslednji je Uroš Brežan, minister za okolje in prostor. Prosim. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Sledi Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve. Prosim. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Prosim. MATJAŽ HAN (minister za gospodarski razvoj in tehnologijo): Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Naslednji bo prisegel dr. Aleksander Jevšek, minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Prosim. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Naslednji je mag. Bojan Kumer, minister za infrastrukturo. Prosim. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Sledi dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport. Prosim. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Naslednja bo prisegla dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo. Prosim. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.

Naslednji je Marjan Šarec, minister za obrambo. Prosim. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.

Naslednja je Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.

Prisegla bo dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje. Prosim. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.

K prisegi vabim še dr. Asto Vrečko, ministrico za kulturo. Prosim. Prisegam, da bom spoštovala ustavni red, da bom ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije.

O tem bom takoj obvestila Državno volilno komisijo in jo zaprosila, da Državnemu zboru sporoči, kateri kandidati oziroma kandidatke bodo v skladu s 14. členom Zakona o poslancih nadomestili navedeno poslanko in poslance. Na podlagi obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-volilna komisija pripravila poročilo in predlagala Državnemu zboru potrditev mandatov ter o svojih ugotovitvah poročala zboru. Državni zbor ugotavlja, da poslanki in poslancema, ki v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih začasno ne morejo opravljati poslanske funkcije, ker so bili imenovani za ministrico oziroma ministra, z današnjim dnem v skladu z 200., 201. in 112. členom Poslovnika Državnega zbora prenehajo naslednje funkcije: Mateju Arčonu funkcija podpredsednika Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti; Matjažu Hanu funkcija podpredsednika Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Tanji Fajon funkcija podpredsednice Odbora za kulturo. Funkcija jim preneha z dnem seznanitve na seji Državnega zbora. Novoimenovane ministrice in ministre vabim v preddverje velike dvorane na uradni fototermin. S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda in tudi 3. izredno sejo zbora. Hvala.

Hvala.